kod donošenja ovog zakona primjenjuje se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona članci 144.do 150. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo, Odbor za zaštitu okoliša i prirode, Odbor za financije i državni proračun i Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Izvješća ste primili na sjednici. Želi i predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Zamjenica ministra gospodarstva Tamara Obradović Mazal. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Uvažene dame i gospodo saborski zastupnici. Pred vama je, skoro sam htjela reći konačni prijedlog zakona o rudarstvu, međutim kao što znate i o čemu ste obaviješteni, nastala je potreba i Vlada je stala iza toga da ovaj zakon zapravo uputi u Sabor u dva čitanja tako da je tekst koji se pred vama nalazi zakonski prijedlog u prvom čitanju. Isto tako, željela bih vas obavijestiti i reći vam da u međuvremenu već sutra ujutro imamo daljnje konzultativne sastanke sa zainteresiranom javnosti, odnosno sa određenim interesnim interesnim grupacijama u jednom širem sastavu kako bismo se koncentrirali možda na 5,6 otvorenih pitanja. Vjerujem da ću neka od njih imati prilike čuti i u raspravi, koristit ću priliku na njih i odgovoriti. Dakle sutra sa određenim, kao što sam rekla s određenom zainteresiranom javnošću ćemo dalje raditi na ovom tekstu zakona, otvoriti tih nekoliko tema koje su došle pod povećalo, vidjeti do koje razine se možemo međusobno usuglasiti i naravno usuglašenu verziju, koliko će to biti moguće uputiti vama ponovno na raspravu u drugom čitanju. U najkraćim mogućim crtama rečeno, ono što želim zaista ukratko predstaviti ovim nacrtom prijedloga zakona, ukratko u nekakvim 7-8 točaka su novele koje ovaj prijedlog zakona donosi. Primarno baziran na povratnim informacijama sa terena, odnosno od od strane onih koji imaju dozvolu odnosno koncesiju za eksploataciju, od strane jedinica lokalne samouprave, od strane ekonomskih operatera na tržištu, dakle jedan rezime proteklih nekoliko godina i potreba naprosto da se važeći zakon, važeći pravni okvir unaprijedi, fleksibilizira, naprosto ukloni one objektivno gledano okolnosti koje eto tek u život nakon nekog vremena pokaže da treba korigirati. Tako da ovim prijedlogom propisuje se, odnosno predlaže se propisati jedinstveni postupak radi davanja koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina koje se sastoje od 4 povezane s jedne strane postupka radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje mineralnih sirovina, postupka radi davanja odobrenja za istraživanje, postupka radi utvrđivanja eksploatacijskog polja sukladno lokacijskoj dozvoli, postupka radi davanja koncesije za eksploataciju, dakle jedinstveni postupak za sva 4 segmenta. Jedan javni natječaj za odobrenje istraživanja mineralnih sirovina u cilju davanja koncesija za eksploataciju mineralnih sirovina, izrada i provjera idejnog rudarskog projekta, ograničeni vijek eksploatacije, učinkovitija kontrola eksploatiranih količina mineralnih sirovina i plaćanja naknada za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina, osiguranje sanacijskih troškova, sanacija prostora, izvođenje rudarskih radova u posebnim situacijama i prilagodba propisa za posebne slučajeve eksploatacije kao što je u slučaju morske soli, građevnog pijeska, šljunka sa morskog dna, skladištenja ili trajnog zbrinjavanja plinova u geološkim strukturama. Neka od otvornih pitanja koje ćemo na tehničko-stručnoj razini sutra raspravljati, unaprijed kažem, odnose se na primjerice mogućnost za fizičku osobu da radi, odnosno da vrši dio koji da vrši dio koji se odnosi na rudarsku projektno-tehničku dokumentaciju. Jedan segment se odnosi na određivanje visine i načinu uopće propisivanja visine rudne rente. Također ćemo sagledati dio koji ovaj zakon treba promatrati u kontekstu primjerice Zakona o prostornom uređenju i uopće eksploatacije odnosno poslije utvrđivanja samih lokaliteta, što Zakon o prostornom uređenju posebno propisuje, mogućnost produženja koncesije i nakon isteklih 40 godina, odnosno posebno u kom slučaju se oduzima koncesija ako prekid na samom polju traje duže od 180 dana. Evo to su neka od pitanja koja ćemo dorađivat sa zainteresiranom stručnom javnošću između Hvala i vama poštovana zamjenice ministra. Da li izvjestitelji radnih tijela žele uzeti riječ? Ne. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Idemo raspravu po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Prvi je klub HNS-a i poštovana zastupnica Natalija Martinčević. Izvolite. Poštovani predsjedniče Sabora, uvažena zamjenice ministra sa suradnikom, kolegice i kolege. Evo pred nama se nalazi jedan uistinu važan zakon kojim će se konačno stvoriti preduvjeti za svrhovito i učinkovito gospodarenje mineralnim sirovinama. Osobno smatram da ovaj zakon ispravlja i uklanja određene nedorečenosti, nelogičnosti i probleme nastale u konkretnoj provedbi važećeg zakona. Na neke od njih ukazala je i Europska komisija, ali i određeni rudarski gospodarski subjekti koji su u posebno izazovnoj situaciji obzirom na gospodarsku krizu koja se zastojem građevinskih djelatnosti direktno naravno preslikala i na rudarsku djelatnost. Zakon o rudarstvu izrađen je u cilju usklađivanja zakonodavnog okvira Republike Hrvatske u području energetike i industrije s pravnom stečevinom Europske unije. Ali ja bih istaknula da je zapravo izrađen sa osnovnom namjerom i svrhom da se osiguraju pravedni tržišni uvjeti u kojima i Republika Hrvatska kao vlasnik mineralnih sirovina rudarski gospodarski subjekti kao koncesionari za eksploataciju mineralnih sirovina našli svoj interes u cilju razvoja rudarskih djelatnosti u Hrvatskoj. Ja bih se evo u ovoj svojoj raspravi posebno osvrnula na nekoliko točaka kojima se zapravo uvode bitne promjene u odnosu na postojeći zakon. Prvi dio odnosi se na postupak natječaja. Ovaj zakon naime drastično pojednostavnjuje proceduru, ali ono što je najbitnije je da omogućava da koncesiju dobije onaj koji je uložio odnosno investirao u istraživanje. Jer do sada je situacija izgledala ovako: tvrtka je krenula u istraživanje i u to investirala značajna sredstva. Možda samo evo za red veličina troškovi istraživanja kod čvrste sirovine, znači kamen, glina, kovine ne možete napraviti za manje od 5 milijuna kuna. A kad govorimo o istraživanju nafte i plina za jednu bušotinu to iznosi otprilike 20 milijuna kuna s time da ni jedno ozbiljno istraživanje ne možete raditi bez nekakve minimalno tri bušotine. ovdje se radi o uistinu velikim sredstvima koja se ulažu u istraživanje da bi onda tvrtka koja je uložila ta sredstva u istraživanje bila dovedena u situaciju da ide na natječaj jer na natječaju pravo na eksploataciju dobije tvrtka koja nije uložila niti lipe. Time se naravno svi potencijalni investitori dovode u situaciju preuzimanja ogromnog rizika na koji naravno nisu spremni, pa tako je na području eksploatacije već duže vrijeme u Hrvatskoj jedan status quo. Novi zakon u ovom dijelu propisuje umjesto dosadašnja tri natječaja samo jedan javni natječaj i to za odobrenje istraživanja i sirovina radi davanja koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina. Dakle, uz poštivanje svih zakonskih obveza ubrzava se procedura i daje se sto posto pravna sigurnost rudarskim subjektima koji su obavili istraživanje. Nadalje, zakonom je propisano da obustava u trajanju dužem od 180 dana znači zapravo prekid. Praksa je naime pokazala da veliki sustavi, dakle velike kompanije i to najčešće strane koje imaju pravo na eksploataciju, na primjer 5 polja, ali na 4 nisu vršile eksploataciju već su vršile samo na jednom polju. Naime, time su sebi složile monopol da se sirovina može dobiti samo na jednom polju po cijeni koju oni odrede i u vremenskom razdoblju koje oni odrede. I to sve naravno uz činjenicu da su troškove imale samo na jednom eksploatacijskom polju, dakle troškove i mehanizacije i radne snage. Ovakvom zakonskom odredbom ovakva se vrsta manipulacije sprječava. Značajna novina u ovom zakonu je i nov način obračuna naknade koncesionarima. Zakonom je naime točno definirano u kojem trenutku koncesionar počinje plaćati naknadu, a sama naknada sada se sastoji od dva dijela od fiskalnog koji se naplaćuje po površini eksploatacijskog polja i kao takav cijeli ide jedinicama lokalne samouprave što posebno podržavamo jer se, jer je apsolutno logično da jedinicama lokalne samouprave gdje se istraživanja i eksploatacije vrše da njima ta sredstva i idu. I drugi varijabilni dio koji se obračunava kao naknada na vrijednost količina i taj se prihod ravnomjerno raspoređuje između općine i gradova, županije i države. Dakle, opet dvije trećine toga ostaju lokalnim zajednicama. Ono što je tu također posebno važno za istaknuti je kontrola naknade. Naime, zakon točno regulira da se svake godine 31.12. koncesionari moraju dati zemljovid stanja rudarskih radova, gdje se dakle točno vidi što se u proteklih godinu dana radilo i događalo. Isto tako, utvrđena je i obveza izrade elaborata, rezervi svakih 5 godina. Ovime nadležno Ministarstvo gospodarstva dobiva jasan uvid u obim eksploatacije. Promjene su i kod problematike vezane uz prostorne planove. Istraživanje se ne može početi ako to nije predviđeno prostornim planom. To je također važan instrument pravne zaštite gospodarskih subjekata, jer se time ne dovode u situaciju da istražuju, odnosno investiraju kao što sam ranije rekla značajna sredstva u područje koje možda u konačnici nikada neće dobiti lokacijsku dozvolu, a time i dozvolu za rad. Kod samog opsega eksploatacijskog polja najvažniji moment koji se regulira ovim zakonom je konkretno utvrđivanje svih eventualnih zapreka koje postoje na određenom području. Dakle, zaštićene zone, arheološka nalazišta i slično na kojima se neće moći vršiti eksploatacija i ta područja odmah se izuzimaju iz eksploatacijskog polja. Tako gospodarski subjekti svu potrebnu dokumentaciju i sve potrebne radnje rade samo za onaj dio eksploatacijskog polja koji će moći eksploatirati a ne dakle za cjelokupno područje kao što je to do sada

No, kada se eksploatacijom završi tada na sve moguće načine izbjegava sanaciju tog prostora. Najčešći model da se tvrtka nakon završetka eksploatacije baci u stečaj i na taj način izbjegne obvezu sanacije. Da bi se upravo takve i slične situacije izbjegle ovaj Zakon uvodi i novi model po kojem svaki gospodarski subjekt koji vrši eksploataciju mora dati državi bankovnu garanciju u iznosu procjene iz ekološke studije. Time država osigurava sredstva za sanaciju tog lokaliteta bez obzira na sudbinu tvrtke nakon završetka eksploatacije. Ovo smatram uistinu važnom izmjenom koja garantira očuvanje okoliša naše zemlje prije svega. Čak bih posebno naglasila da je to najvažnije za nova potencijalna nalazišta u Jadranskom moru jer mi naravno s jedne strane moramo osigurati i istraživanja i eksploataciju naših prirodnih resursa u Jadranskom moru, a s druge strane moramo osigurati apsolutno moguću zaštitu našeg Jadrana. Na to je vezana i odredba o povećanju sankcija i za gospodarske subjekte i za odgovorne osobe i vjerujemo da će upravo te povećane kazne prije svega preventivno djelovati na potencijalne prekršitelje, a tu je također i obveza naknade štete kako za pravne tako i za fizičke osobe. To su sve instrumenti kojima se država štiti od nelegalnih raspolaganja prirodnim resursima. Nadalje, tijek eksploatacije ograničava se na 40 godina, a ne kako je to bilo sada, kako je netko rekao do središta zemlje i do konca svijeta. Svi postojeći koncesionari imat će dvije godine da se prilagode novom zakonu. Stečena se prava naravno priznaju, ali zbog zaštite i tržišnog natjecanja i naravno državni prirodni resursi ova prilagodba je nužna. Evo i možda zaključno ovaj zakon donosi brojne pozitivne promjene koje se odnose na osiguravanje tržišnog natjecanja i konkurentnosti. Osigurava se pravna zaštita i sigurnost gospodarskih subjekata i investitora, ali se s druge strane osigurava i zaštita i odgovarajuće postupanje sa prirodnim resursima naše države. HNS naravno podržava ovaj zakon, evo i premda su održane dvije rasprave od po mjesec dana i koliko sam ja upućena čak 8 sastanaka radne skupine osjetila se potreba i za drugim čitanjem. Mi to naravno podržavamo, radi se naravno o vrlo važnim prirodnim resursima naše države i ja vjerujem da ćemo u ova dva čitanja uspjeti iznaći najbolje rješenje i najbolji model za ovaj Zakon o rudarstvu. Hvala. Hvala i vama. Sljedeći klub je klub Hrvatskih laburista i poštovani zastupnik Zlatko Tušak. Izvolite poštovani zastupniče. Poštovani predsjedniče, zamjenice ministra sa suradnikom, kolegice i kolege zastupnici. Na početku da kažem da je vrlo dobro što je Vlada odustala od hitne procedure ovog bitnog zakona i dobro je da se vodi rasprava sa zainteresiranom javnošću iako mislim da je to trebalo kvalitetnije napraviti prije nego što je ovaj prijedlog zakona došao u saborsku proceduru. Ja ću početi kad je u pitanju ovaj zakon o tri bitna članka Ustava RH. Prvi je Prvi je članak 52. koji govori o moru, morskoj obali, otocima, vodi, zračnom prostoru, rudnom blagu, drugim prirodnim bogatstvima, zemljištima i šumama kojima je propisano da imaju osobitu zaštitu i da se zakonom određuje način na koji dobra od interesa za RH mogu upotrebljavati i iskorištavati ovlaštenici prava na njima i vlasnici te naknada za ograničenje kojima su podvrgnuti. Osim tog članka 52. vrlo bitan je i članak 48. koji govori da vlasništvo obavezuje, da nositelji vlasničkih prava i njihovi korisnici dužni su pridonositi općem dobru. I treći članak, članak 49. stavak 4. Ustava koji govori da država osigurava svim poduzetnicima jednak pravni položaj na tržištu. Zabranjena je zloupotreba monopolnog položaja određenog zakona. Ovo sam govorio prvenstveno jer dosadašnjim zakonom, člankom 7., a i ovim predloženim zakonom člankom 6. propisano je da strategiju gospodarenja mineralnim sirovinama donosi Hrvatski sabor na prijedlog Vlade RH. Da li imamo strategiju? Nemamo. Nama izgleda ne treba nijedna strategija. Sabor donosi zakon koji je onda u nekim dijelovima svjesno krši jer ono što je propisano zakonom to se ni ne provodi. Još 2008. godine ministarstvo je naručilo izradu strategije i koliko je meni poznato o njoj Hrvatski sabor nije raspravljao niti je usvojio iako to proizlazi iz zakona kao obaveza. A to nam govori i kako se odnosimo kada je u pitanju rudno blago. Odredbe zakona odnose se na istraživanje, eksploataciju mineralnih sirovina koje se nalaze u zemlji ili na njenoj površini, nad riječnom, jezerskom, morskom dnu ili ispod njega, unutrašnjim morskim vodama ili teritorijalnom moru RH ili u podmorju Jadranskog mora. Rudno blago je neobnovljivo dobro od interesa za RH, a rudarska a rudarska baza gospodarska grana koja stvara nove vrijednosti te potiče i podržava rad čitavog niza drugih proizvodnih gospodarskih grana kao što su energetika, graditeljstvo, prerađivačka industrija itd. Vrijednost neprerađenih mineralnih sirovina koje su dobivene u Hrvatskoj iznose oko 9 milijardi kuna. Samo od rudarske rente izravno godišnje uprihoduje se blizu pola milijarde kuna. Ovo dokazuje da je Zakon o rudarstvu vrlo značajan zakon koji ima širok utjecaj ne samo na rudarsku djelatnost već i na mnoge druge gospodarske djelatnosti i društvo. Iako rudarstvo u Hrvatskoj ima status problematičnog sektora ovakvim prijedlogom zakona nećemo riješiti te probleme jer je prijedlog dosta kompliciran, proturječan, neusklađen, nelogičan i u jednom dijelu nedorečen. Za primjer, u članku 8. određeno je da za neke mineralne sirovine ministarstvo je nadležno tijelo dok za druge mineralno sirovine nadležno tijelo je Ured državne uprave u jedinici područne regionalne samouprave. A zakonom nudimo sljedeća rješenja koje osniva i njegove članove imenuje rješenjem ministar nadležan za rudarstvo sukladno članku 55. Provjeru svih rudarskih proizvoda iz članka 5. obavlja stručno Povjerenstvo za provjeru rudarskih projekata ministarstva nadležnog za rudarstvo. Prema članku 98. za sve poslove i zadatke stručnog rukovođenja pri izvođenju rudarskih radova mora se položiti stručni ispit koji se polaže u ministarstvu nadležnom za rudarstvo. Stručni ispit provodi Ispitno povjerenstvo za polaganje stručnih ispita koje osniva ministar nadležan za rudarstvo sukladno članku 147. Dakle, sve što se tiče rudarstva u RH doslovno sve od ideje do realizacije provjerava se u Ministarstvu gospodarstva, Sektoru za rudarstvo. I sva moć je koncentrirana u rukama jedne osobe. Nije teško zaključiti da osobi koja kontrolira sve od ideje do realizacije, nije teško odrediti i pravne osobe koje će izrađivati elaborate o rezervama i rudarske projekte dok je to fizičkim osobama, ovlaštenim inženjerima onemogućeno i pitam se onda čemu u članku 174. Stoji osnivanje Hrvatske komore inženjera, rudarstva, geologije i naftnog rudarstva. Čemu će oni u biti služiti. Nadalje prijedlog zakona u velikom djelu ne uvažava odredbe članka 8. Zakona o koncesiji što se vidi iz članaka 63., članka 74., točke 3. i dr. a sav teret rješavanja imovinsko pravnih odnosa prebacuje se na koncesionara bez obzira tko je vlasnik zemljišta, čestice na kojima će se obavljati rudarska djelatnost, državno ili privatno vlasništvo. Nedvojbeno je da ovaj zakon nije usuglašen sa zakonom o koncesijama, člankom 8. kojim se propisuje da osoba koja stekne pravo koncesije, steče i pravo korištenja te nekretnine dok traje koncesija i to u onom opsegu koji je nužan za izvršavanje koncesije ali i pravo služnosti prolaza, odnosno provoza svim vozilima, sa svim teretima za izvršavanje koncesije za nužni prolaz. Nadalje prijelazne i završne odredbe zakona su vrlo upitne u djelu stečenih prava i suprotne su s odredbama Zakona o općem upravnom postupku jer stečena prava su stečena prava i na njih ovaj zakon ne bi smio imati nikakav utjecaj. Članak 168. zakona određena je zamjena rješenja o izvođenju rudarskih radova za rješenja o davanju koncesije. Zakon o općem upravnom postupku ne poznaje pojam zamjene rješenja. Rješenja se mogu poništavati ili ukidati ako nisu na zakonu osnovana. u zakonu o općem upravnom postupku je jasno propisano pod kojim uvjetima se rješenje poništavaju ili ukidaju. U članku 168. stavak 5. stoji: „Ako je prije stupanja na snagu ovog zakona odobrenje bez pravne pravne osnove već zamijenjeno za koncesiju bez provedenog javnog natječaja takva koncesija je bez pravnog učinka i smatra se da i dalje vrijedi odobrenje za izvođenje rudarskih radova“, pa ako postoji ovakva nezakonita rješenja, a očito postoje, onda za njih netko valjda bi trebao odgovarati. Po ovome umjesto da se uvede red, pokušava se nekoga amnestirati za nezakonite radnje. Na ovaj način pravni propisi se dodatno kompliciraju a pravi se direktna šteta jednoj čitavoj gospodarskoj grani. Dio odredbe zakona su i antipoduzetničke. Članak 24. točka 7. određuje ako fizička osoba ili pravna osoba podnosi prijedlog za raspisivanje javnog natječaja u prijedlogu obavezno mora naznačiti odnosno priložiti dokaz da je predloženi istražni prostor za tu namjenu planirat dokumentima prostornog uređenja. Dakle da bi se pokrenuo postupak koncesioniranja na nekom prostoru mora se donesti potvrda da je taj prostor za tu namjenu planiran dokumentima prostornog uređenja. Kako će neki prostor biti planiran za eksploataciju mineralnih sirovina ako se na njemu najprije ne obavi istraživanje i ne utvrdi postojanje sirovine. Odredbe da se može pokrenuti postupak koncesioniranja isključivo za prostore koji su prostornim planovima već definirani kao zona eksploatacije apsolutno je antipoduzetnička i ona onemogućava bilo kakve druge aktivnosti u takvom rudarsko gospodarskom sektoru. Nadalje, zakonom je predviđena i naknada za istraživanje članak 30. i članak 68. U uvjetima kada rudarski subjekt snosi sve troškove i rizik istraživanja, a ne dobije u natječajnoj dokumentaciji nikakve korisne podatke o potencijalu ležišta, njegov je sav trošak a svi podaci o istraživanju postaju vlasništvo besplatno države. Zbog toga bi bilo poželjno rudarskog poduzetnika bar stimulirati da ne plaća naknadu za istraživanje. Nadalje propisano je da minimalna naknada za koncesiju prema članku 68. stavak 3. može se mijenjati jednostranom jednostranom uredbom Vlade. Ovakav način stvara nesigurnost na ugovoreni iznos na dogovoreni iznos naknade o koncesiji za insplataciju mineralnih sirovina a što garantira Ustav RH u članku 49. stavak 4. koji sam na početku spominjao. Članak 84. zakona predviđeno je da privremeni prekid izvođenja rudarskih radova u skladu s odredbama ovog zakona može trajati duže od 180 dana u jednoj kalendarskoj godini. Ako je privremeni prekid izvođenja rudarskih radova traje duže os 180 dana u jednoj kalendarskoj godini, smatra se da je koncesionar potpuno ili trajno obustavio izvođenje rudarskih radova na eksploatacijskom polju odnosno gubi sva prava na predmetom eksploatacijskom polju. Ova odredba je nepotrebna, loša i štetna za mnoge gospodarske subjekte a osobito subjekte koji se bave eksploatacijom i preradom mineralnih sirovina za industrijsku preradu ciglarskih industrija, staklarska industrija i cementna industrija. Za primjer uzet ću samo tehnološki proces eksploatacije gline. Glina se iskapa na glinokopu u pravilu od 5. do 10. mjeseca kada su za to vrijeme i prilike dopuštaju jer mokro vrijeme otežava i čini nemogućim rad u glinokopima ili deponijima. A glina se treba deponirati suha i zbog samog tehnološkog procesa, glina se deponira na predviđenom prostoru u krugu ciglane gdje odležava 6 mjeseci do godinu dana kako bi se homogenizirala i takva se s deponija se uzima i ulazi u tehnološki proces za ciglarsku proizvodnju. Ovo nam govori da se u normalnom tehnološkom procesu eksploatacije ciglarske gline obavlja samo četiri do pet mjeseci dok sedam do osam mjeseci nema potrebe za eksploatacijom ciglarske gline. Odredbama članka 84. Ovoga zakona takva eksploatacijska polja će se oduzimati po sili zakona. Da li je to pametno Odredbom Odredbom članka 90.stavak 4.određeno je da će tijelo nadležno za rudarstvo jednostavno raskinuti ugovor o koncesiji i oduzeti koncesionaru sva prethodno stečena prava na eksploatacijskom polju bez novčane naknade, a isto uključuje svu tehničku dokumentaciju i akte. Ako u petogodišnjem razdoblju od dana početka izvođenja rudarskih radova na eksploatacijskom polju nisu otkopane ili pridobivene količine mineralnih sirovina određene ugovorom o koncesiji. Ova odredba je isto pogubna za subjekte koji se bave eksploatacijom i preradom mineralnih sirovina za industrijsku preradu. Za primjer, jedna tvornica u normalnim tržišnim uvjetima planira godišnju proizvodnju od 2 milijuna tona i prema tome napravi projektnu dokumentaciju, ne otkopa potrebnu sirovinu u proizvodnji od 10 milijuna tona sve će joj se uzeti bez ikakve nakade. S ovom odredbom za 5 godina bi se mogle zatvoriti kao što su Knauf, Cemeks, Lipik Glas, Weinberger i neke druge. Sam zakon je teško čitljiv, kompliciran, sadrži 176 članaka uglavnom takve pravne konstrukcije da su nerazumljivi npr. članak 17.zauzima 4 stranice teksta na A4. Postavlja se pitanje, da li ova kompliciranost zakona je razlog usklađivanja sa zakonodavstvom EU i da li će ovakav zakon spriječiti veće poremećaje u gospodarstvu. U prijedlogu zakona članak 13. Rudarski objekti i postrojenja se definiraju jednom jedinom rečenicom koja glasi: "Rudarskim objektima i postrojenjima u smislu ovog zakona smatraju se svi objekti i postrojenja, opreme, alati, uređaji i instalacije koje se koriste za izvođenje rudarskih radova iz članka 9.ovog zakona". A za usporedbu građenje rudarskih objekta i postrojenja normirano je na 14 stranica teksta, 34 članka, a njima je praktično zakomplicirana stvar. I zbog svega toga Hrvatski laburisti smatraju da ovaj prijedlog zakona loš i štetan te se bojim da za drugo čitanje će se teško moći popraviti, a predlagače zakona pozivam da vode računa da rudno bogatstvo je jedno od posebnog interesa za RH. Hvala. **Leko, Josip Klub zastupnika SDP-a Hrvatske u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Damir Rilje. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana zamjenice ministra sa suradnikom, kolegice i kolege. Dakle evo ja ću reći da je nama Prijedlog zakona o rudarstvu u prvom čitanju i dobro je što jest kao prijedlog vlade RH ja ne smatram da je on teško čitljiv i mislim da je poprilično dobar iako je dobro što u prvom čitanju jer postoji par nedoumica koje će se nadam između prvog i drugog čitanja razriješiti. Ja ću ih pokušati sada evo na neki način sažeti, kazati što to mislim da jest u ime Kluba zastupnika SDP-a. Dakle ovim prijedlogom se usklađuje zakonodavstvo RH sa zakonodavstvom EU odnosno sa pravnom stečevinom EU i pravnim aktima Vijeća Europe, doduše to je već i ranije napravljeno no važeći pravni okvir kojim se uređuje rudarska djelatnost u RH čini Zakon o rudarstvu iz 2009.i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu iz 2011.te važeći pravni okvir kojim se uređuje rudarstvo u RH usuglašen je sa pravnom stečevinom EU i Zakonom o koncesijama još 2008.godine. U važećoj rudarskoj zakonodavnoj regulativi, eksploatacijsko polje mineralnih sirovina kao osnova rudarske djelatnosti na kojem se jedino i isključivo može eksploatirati mineralna sirovina nije na pravi način tretirano. Dakle kao što u samom zakonu piše do prosinca 2012.godine u RH odobreno je 668 eksploatacijskih polja mineralnih sirovina od kojih je u nadležnosti Ministarstva gospodarstva 261 eksploatacijsko polje mineralnih sirovina. Obzirom da su se pojavile nelogičnosti i problemi u provedbi postojećeg Zakona o rudarstvu pokazala se potreba za izradu novog cjelovitog zakona. Odredbe prijedloga ovog zakona odnose se na istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina koje se nalaze u zemlji i na njenoj površini na riječnom, jezerskom ili morskom dnu ili ispod njega u unutarnjim morskim vodama ili teritorijalnom moru RH ili području epikontinentalnog pojasa RH. Ovim prijedlogom zakona o rudarstvu uređuje se gospodarenje mineralnim sirovinama i planiranje rudarske gospodarske djelatnosti, istraživanje i utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina, izrada i provjera rudarskih projekata, eksploatacija mineralnih eksploatacija mineralnih sirovina, građenje i uporaba rudarskih objekata i postrojenja. mjerenje sigurnosti i zaštite, utvrđuju se uvjeti za obavljanje … poslova u rudarstvu, upravno inspekcijski nadzor i kaznene odredbe, dakle sve ono što je potrebno u jednoj ovakvoj aktivnosti kao od interesa za RH. Značajne novine kojim se ovim prijedlogom Zakona o rudarstvu uvode su zapravo da je propisano određeniji postupak radi davanja koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina. Utvrđen je jedan javni natječaj za odobrenje i istraživanje mineralnih sirovina radi davanja koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina koji iz poštivanja svih zakonskih obveza daje pravnu sigurnost u gospodarskim subjektima. Izrada i provjera idejnog rudarskog projekta koji postaje osnova za izradu ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, studije utjecaja na okoliš i ishođenje lokacijske dozvole za rudarski zahvat, ograničen vijek trajanja eksploatacije na 40 godine na koncu kojeg se obvezuje sanacija prostora, naravno ukoliko se koncesija ne produži u konačnom prijedlogu zakona. Učinkovitija je kontrola eksploatiranih količina mineralnih sirovina i plaćanja naknada za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina, a čija je visina godišnje naknade se utvrđuje uredbom; regulira se osiguranje sanacijskih troškova u smislu obveze osiguranja jamstava, a prije potpisivanja ugovora o koncesiji za troškove sanacije eksploatacijskog polja; propisuje se postupak za sanaciju prostora i izvođenje rudarskih radova u posebnim situacijama. Prilagođuju se propisi za posebne uvjete eksploatacije u smislu utvrđivanja rezervi mineralnih sirovina i njihove eksploatacije u odnosu na utvrđene količine propisi se prilagođuju i za druge posebne slučajeve kao što su skladištenje plinova i trajno zbrinjavanje plinova CO2 u geološkim strukturama. U smislu ovog zakona utvrđene su odredbe koje reguliraju skladištenje i trajno zbrinjavanje navedenih plinova. Rudno blago je opće dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu i iskorištava se pod uvjetima propisanim ovim zakonom. Rudno blago je u vlasništvu Republike Hrvatske. Rudarski subjekt dužan je plaćati novčanu naknadu za izvođenje rudarskih radova na istražnom eksploatacijskom polju mineralnih sirovina. Visina minimalne naknade propisuje Vlada kao što sam već napomenuo uredbom i može je mijenjati na prijedlog ministarstva nadležnog za rudarstvo. Mislim da je to dobro rješenje. Također je u slučaju izmjene zakonskih i podzakonskih propisa dužan plaćati novčanu naknadu za izvođenje rudarskih radova, a što podrazumijeva izmjenu odluka i ugovora o davanju koncesija. Rudnim blagom smatraju se organske i neorganske mineralne sirovine koje se nalaze u čvrstom, tekućem ili plinovitom stanju u prvobitnom ležištu, nanosima, kao što piše u zakonu … lovištima, troskama, prirodnim rastopinama. Mineralne sirovine definiraju se u pet kategorija, dakle energetske mineralne sirovine, mineralne sirovine za industrijsku preradu, mineralne sirovine za izradu građevnog materijala, arhitektonsko građevni kamen i mineralne sirovine kovine. Slijedom toga Republika Hrvatska se upisuje na eksploatacijska polja. Republika Hrvatska daje u eksploataciju polja ovlaštenicima pod utvrđenim uvjetima. Na prije utvrđena eksploatacijska polja utvrđena i odobrena dosadašnjim zakonom upisuje se Republika Hrvatska nakon isteka koncesije ili odobrenja za izvođenje rudarskih radova, a ako još nije zamijenjeno za koncesiju prelaze po sili zakona na Republiku Hrvatsku. Ovim zakonom utvrđuje se uvođenje Strategija gospodarenje mineralnih sirovinama. Strategijom se utvrđuju osnove i smjernice gospodarskih, tehničkih, znanstvenih, organizacijskih i drugih mjera u svrhu gospodarenja mineralnim sirovinama. Također se utvrđuje i svrhovita i učinkovita eksploatacija, pouzdana opskrba, održivo korištenje mineralnih sirovina te zaštita okoliša. Strategiju gospodarenja mineralnih sirovinama donosi Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske što je također dobro jer se radi upravo o općem dobru od interesa za Republiku Hrvatsku. Zakon utvrđuje obavezu jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave da u svojim razvojnim dokumentima osiguraju provedbu Strategije gospodarenja mineralnim sirovinama te da osiguraju provedbu iste u roku od 3 godine od dana njenog usvajanja u Sabor. Ovaj prijedlog zakona također predviđa obavezu jedinica područne područne (regionalne) samouprave da za svoja područja izradi rudarsko-geološke studije koje obuhvaćaju postojeća i potencijalna ležišta mineralnih sirovina, a koje moraju biti sukladne sa Strategijom gospodarenja mineralnim sirovinama. Također se uvodi i obveza jedinica lokalne samouprave da na temelju navedenih rudarsko-geoloških studija u svojim strateškim i planskim dokumentima prostornog uređenja planiraju potrebe i način opskrbe mineralnim sirovinama. Kako sam već naveo, ovim Prijedlogom zakona o rudarstvu pokušava se urediti održivo i učinkovito gospodarenje mineralnim sirovinama, nadzor nad davanjem koncesija te zaštita samih rezervi mineralnih sirovina kao i sanacija prostora na područjima na kojima su se mineralne sirovine prestale eksploatirati. Namjera je dobra, no dobro je i to da je ovaj prijedlog zakona ipak u prvom čitanju jer je moguće intervenirati prema potrebi u one odredbe kojima bi se mogle pojasniti neke nedoumice jer se na terenu i u javnosti pod krinkom istražnih polja mineralnih sirovina može događati eksploatacija nekih drugih sirovina poput građevnog materijala. S tim u vezi postoji potrebe i evo ja je osjećam napomenuti, koja se a osobito u odnosu na jedinice lokalne samouprave, utvrđivanja stvarnog trenutnog stanja u eksploataciji mineralnih sirovina pa bih pritom posebno napomenuo veliki porast odobrenih istraživačkih polja na malim uskim područjima, a koja se obično nalaze na područjima gdje obično već postoje kamenolomi. To je za taj slučaj. Ne govorim, vjerojatno to postoji i na nekim drugim područjima. To ukazuje na potrebu da se utvrdi moguća zloporaba u smislu iskorištavanja, lomljenja i mljevenja kamena u građevinske svrhe, a da se ne radi o građevno-arhitektonskom betonu, odnosno kamenu. To daje mogućnost za ogromnu zaradu od potpuno drugačije djelatnosti koja nije sadržaj koncesije, odnosno odobrenja. Bilo bi nužno ograničiti na jednom području ukupno površinu za sva istraživačka eksploatacijska polja koja se može odobriti. Dakle, moguća je i sumnja u mogućnost da se u takvim istražnim kopovima odlažu i materijali koji se ne bi smjeli odlagati. Neki su od njih i prijavljivani rudarskim inspekcijama. Nije do kraja razumljiv status jedinica lokalne samouprave obzirom na rudarsko-geološka istraživanja, odnosno njihovo planiranje i način opskrbe. Naime, nije svejedno govoriti o geotermalnim vodama, morskoj soli, nafti ili kamenu koji može služiti za gradnju ili mljevenje u šljunak za betonare kao moguća realnost. Jedinica lokalne samouprave nije u ničemu nadležna osim što mora obvezno predvidjeti u prostornom planu istražna polja po ovom prijedlogu zakona. Što ako se rudarsko-geološkim istraživanjima pokaže da istraživanjima pokaže da postojeća polja koja su posljednjih godina odobravana u većem broju da su samo zapravo ležišta kamena, npr. škriljevca. Znači li to da mi samo govorimo o kamenolomima gdje je takav primjer negdje drugdje postoji drugačiji primjer. Jedinice lokalne samouprave bi prema ovom zakonu u svoj plan ukupnog razvoja morale unijeti Strategiju gospodarenja mineralnim sirovinama. Znači li to da će na primjer na području katastra jedinice lokalne samouprave, a koja je u vlasništvu same jedinice lokalne samouprave ili možda Hrvatskih šuma, a da šuma i nema ili neke druge državne tvrtke obavezno morati predvidjeti eksploataciju mineralnih ruda. To bi značilo da za neko područje koje može biti zona drugačije namjene u ovom trenutku ili pak već izgrađeno naselje u smislu rudarsko-geološke studije morati predvidjeti drugačiju Strategiju razvoja jedinice lokalne samouprave za to područje i na njega unijeti drastične promjene u prostor ne uvažavajući dosadašnju Strategiju razvoja same jedinice lokalne samouprave. To bi bilo direktno zadiranje u nadležnost jedinica lokalne samouprave, a da jedinica lokalne samouprave nema nikakvih nadležnosti prema članku 8. prijedloga zakona. Jedinice lokalne samouprave imaju po postojećim zakonskim i podzakonskim propisima jako mali prihod od istražno-eksploatacijskih polja mineralnih sirovina u ovom trenutku. Što je sa sanacijom do sada iskorištenih kopova, odnosno istražnih polja? Mislim da, dakle ne one koje će se odobrit, nego one koje su do sad iskorištene i napuštene. Dakle, i njih treba sanirati. Naravno, klub SDP-a će prihvatiti u prvom čitanju Prijedlog ovog zakona o rudarstvu uz naravno potrebu da se možda neke od ovih nedoumica i neke druge predstavljene od nekih udruga i zainteresiranih skupina kao i drugih klubova zapravo uz odgovarajuće argumente uvaže do drugog čitanja. Hvala lijepo. Hvala i vama. Sljedeći klub je klub Hrvatske demokratske zajednice i poštovani zastupnik Đuro Popijač. Izvolite. Gospodine predsjedniče, zamjenice. Zakon o rudarstvu je svakako jedan od gospodarski najvažnijih zakona posebno za gospodarske subjekte koji se bave eksploatacijom i obradom mineralnih sirovina, ali i za društvo u cjelini. Tisuće gospodarskih subjekata i desetine tisuća zaposlenih ovise o ovom zakonu. Zbog toga je i važno što o tom zakonu misli prvenstveno struka, a onda i gospodarstvo. No, ovaj zakon ne može imati monopol samo administracija, državna tijela i zato je dobro da se zakon počeo raditi u okviru radne skupine koja je imenovana 27.2.2012. godine. No, kako je izgledao taj rad vidi se i iz obrazloženja koje su članovi radne skupine predložili uz zahtjev za povlačenje Nacrta prijedloga zakona o rudarstvu konačnim prijedlogom zakona. Vidimo da je i nakon toga i bilo određene komunikacije sa tom tom zainteresiranom javnošću, pa da su već poduzete određene radnje. Naime, evo zakon je predložen da ide u dva čitanja ali evo i skore najave brzih susreta sa tom grupacijom. No ne škodi i šteti, dakle reći ovdje neke temeljne primjedbe koje je ta struka i ta gospodarska javnost imala za reći u dosadašnjem radu. U radnu skupinu su imenovana 22 člana. Dakle, iz Ministarstva gospodarstva. Zatim drugih tijela državne uprave, Državnog odvjetništva, znanstvenih ustanova, komora, Hrvatske udruge poslodavaca, stručnih udruga i regionalne samouprave. Što su rekli kako se u ovoj radnoj skupini radilo? Kažu da su sjednice bilo uglavnom informativnog karaktera bez kreativnog rada na odredbama zakona, redovitost predlaganjem novih i bitnih promjena sadržaja zakona. Dogovoren je i izrađen prijedlog zakona od strane gospodarske radne skupine. Dakle, to su bili rudarski, gospodarski subjekti, stručne udruge, Udruge hrvatskih rudarskih inženjera, Hrvatska udruga naftnih inženjera i geologa, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatska obrtnička komora, Gospodarsko interesno udruženje PROMINS nije nikada bio predmet rasprave radne skupine. Redovito i iscrpno pisana kompetentna mišljenja i prijedlozi struke i rudarskog gospodarstva na svaku verziju zakona nisu u principu uzimani u obzir, odnosno samo su u manjem dijelu prihvaćeni u odredbama zakona. Spominju u razgovoru da su neki članovi od strane države govore da je odlučujući utjecaj na konačno oblikovanje odredbi zakona prema evo tim tvrdnjama, da je imalo Državno odvjetništvo i Ministarstvo građenja i prostornog uređenja što god to značilo. Članovi radne skupine Ministarstva gospodarstva za izradu Zakona o rudarstvu, dakle predstavnici HGK, HUP-a, Hrvatske obrtničke komore, PROMINS-a, Udruge hrvatskih rudarskih inženjera i Hrvatske udruge naftnih inženjera i geologa ograđuju se od Nacrta prijedloga zakona o rudarstvu s konačnim prijedlogom zakona. Ističu da predloženi zakon nije rezultat rada radne skupine i nije njezin prijedlog. Dapače, smatraju da je predloženi zakon nejasan, nestručan, preopširan sa odredbama koje su protuzakonite i čak protu ustavne i konačno da je izrazito anti poduzetnički. Pitamo se zar je moguće da uz ovako dramatične gospodarske pokazatelje, naime ove razočaravajuće brojke dakle pad industrijske proizvodnje posebno od -5,6% netko može ignorirati stav gospodarstva i struke i poslati ovakav zakon u proceduru. Osim spornih odredbi koje sasvim sigurno imaju i dvojbenu zakonsku podlogu zakon je i nomotehnički neuređen i time nejasan i u praksi neprovediv. Evo i nekoliko primjera spornih odredba zakona. Ocjenjuje se da su i neke odredbe i protu ustavne. Na primjer rudarske projekte mogu izrađivati samo pravne osobe članak 97. stavak 1. Tom odredbom onemogućeno je fizičkim osobama, dakle ovlaštenim inženjerima da samostalno obavljaju stručnu i gospodarsku djelatnost ravnopravno kao i pravne osobe, a što im garantira Ustav Republike Hrvatske, Zakon o trgovačkim društvima i aktualne direktive EU. EU. Tom odredbom postaje bespredmetna odredba članka 174. o osnivanju Hrvatske komore inženjera rudarstva, geologije i naftnog rudarstva. Nadalje, članak 68. stavak 3. u slučaju izmjene zakonskih i podzakonskih propisa kojima je određena novčana naknada za izvođenje rudarskih radova rudarski gospodarski subjekt dužan je plaćati novčanu naknadu za izvođenje rudarskih radova sukladno važećoj zakonskoj i podzakonskoj regulativi što će se odrediti izmjenom odluka i ugovora o davanju koncesija. Ova odredba o rudnoj renti osim što je krajnje nepoduzetnička i nepoznata u rudarskom poslovnom svijetu suprotna je i odredbama Ustava RH članak 49. stavak 4. u kojem precizno stoji prava stečena ulaganjem kapitala ne mogu se umanjiti zakonom niti drugim pravnim aktom. Kaže se da su neke, i cijenimo, odredbe i neprovedive. donijeti za prostore koji su dokumentima prostornog uređenja planirani za izvođenje rudarskih radova. Nešto je već i ranije bilo govora o tome. Članak 24. ako fizička ili pravna osoba podnosi prijedlog za raspisivanje javnog natječaja u prijedlogu obvezno mora naznačiti ili priložiti geološku ili drugu dokumentaciju o postojanju mineralne sirovine ili geološkim strukturama pogodnim za skladištenje i trajno zbrinjavanje plinova u predloženom istražnom prostoru i dokaz da je predloženi prostor za tu namjenu planiran dokumentima prostornog uređenja. Dakle, prije nego se dobije dozvola za istraživanje mineralnih sirovina ili povoljnih geoloških struktura za skladištenje i prije nego se istraživanjem utvrdi postojanje mineralnih sirovina ili geološka struktura treba priložiti dokaz da to već postoji i da je to u prostornoj dokumentaciji. Kako će se to provesti? Ocjena je da su neke stavke i krajnje nestručne. Dakle, članak 58. stavak 2. – eksploatacijsko polje mineralnih sirovina u smislu ovog zakona je spojnicama koordinata vršnih točaka omeđen dio prostora na kopnu ili moru na kojem se mora obavljati eksploatacija mineralnih sirovina utvrđenih od tijela nadležnih za rudarstvo sukladno obuhvatu potvrđenih bilančnih rezervi mineralnih sirovina i lokacijskim uvjetima za izvršne lokacijske dozvole ishođena tijela nadležnog za prostornog uređenje. Eksploatacijsko polje mineralnih sirovina može se utvrditi i omeđiti jedino provedbenim istražnim radovima i utvrđenim rezervama mineralne sirovine. Lokacijska dozvola ne može umanjivati utvrđene rezerve mineralne sirovine, rudnog blaga u vlasništvu države. Može jedino odrediti uvjete kako će se taj zahvat u prostoru eksploatacija mineralnih sirovina i odvijati. Lokacijska dozvola samo može definirati prostor unutar eksploatacijskog polja u kojem se u danom trenutku dozvoljava eksploatacija. Ocjenjuje se da su i neke, kao što je već i rečeno, odredbe antipoduzetničke. Dakle, članak 58. stavak 7. – eksploatacijska polja ne mogu se odobriti ovlašteniku na rok duži od 40 godina. Stavak 8. – nakon što prestanu prava ovlaštenika to eksploatacijsko polje ostaje kao eksploatacijsko polje sve dok se ne iscrpe rezerve mineralnih sirovina i tijelo nadležno za rudarstvo može raspisati novi natječaj ako su za to ispunjeni drugi uvjeti. Rudarski poduzetnik je uložio velika financijska sredstva i rudarski rizik otkrio ležište mineralne sirovine, uložio sredstva u izgradnju rudarskih objekata i postrojenja, obavljao je eksploataciju mineralnih sirovina kroz desetke godina. Ima naftnih polja koja se eksploatiraju još više od 60 godina, kamenoloma više od 100 godina, solana i nekoliko stoljeća. Pa treba omogućiti da se uz potrebnu dokumentaciju istome produži trajanje koncesije i preko 40 godina. Navodeći razloge za izmjenu postojeće legislative predlagač zakona navodi uvođenje jednog umjesto dva javna natječaja s ciljem povećanja sigurnosti poduzetnika. Evo u praksi vjerojatno nakon 2009. godine vidjelo se da i to nije imalo smisla jer se je i u tim slučajevima moglo dogoditi da se zapravo može javiti na takve dvostruke natječaje, na natječaje za eksploataciju samo jedan subjekt jer je vjerojatno u tom vremenu i riješio imovinsko-pravne odnose. I to nije bio istinski problem, ali slažemo se bilo je i nepotrebno. Prava prepreka za poduzetnike predstavlja neučinkovitost administracije regionalne i lokalne samouprave što predmetni zakon nije otklonio i što će ostati prepreka još najmanje 5 godina, a to se vidi i u članku 169. do preuzimanja nadležnosti od strane ministarstva nadležnog za rudarstvo. Dakle, netransparentnost postupka i nepredvidljivost konačnog ishoda postupka i nadalje će odbijati investitore i ugrožavati interese RH. U obrazloženju se navodi da predloženi zakon ograničava vijek eksploatacije i sanacije na 40 godina. To se u predloženom zakonu ne može iščitati, ali navedeno obrazloženje navodi na sumnju da predloženi zakon dozvoljava interpretaciju pojedinih odredbi te da nije jednoznačno određen. Budući da znamo da u RH postoje djelatnosti koje obavljaju eksploataciju mineralne sirovine dulje od 100 godina znači li to da ovaj zakon žele te djelatnosti i ukinuti? I zaključno, dakle nacrt prijedloga Zakona o rudarstvu s konačnim prijedlogom zakona bilo bi najbolje i trebalo bi zbog ozbiljnih nedostataka, dakle i ovih primjedbi struke i gospodarskih subjekata, povući iz procedure, sjesti sa njima i popraviti ono što se naravno treba popraviti. Vjerojatno se to neće dogoditi. Zato trebamo vjerovati da će se do drugog čitanja zaista to i dogoditi. Treba voditi posebno računa da je u pripremi Zakon i o istraživanju eksploatacije ugljikovodika. On će se odnositi na koncesioniranje za te mineralne sirovine tj. naftu, prirodni plin i plinske kondenzate. Uređivat će se gospodarenje ugljikovodicima, istraživanje eksploatacije u …/Govornik Na pitanja utvrđivanja rezervi ugljikovodika projektiranja i izgradnje naftnih i plinskih objekata i postrojenja, izvođenja rudarsko naftnih plinskih radova, stručno rukovođenje itd. Nadležne će biti odredbe zakona o rudarstvu. Kako se radi o našim strateškim i vrijednosno značajnim miralnim sirovinama, zakonodavni okvir za gospodarenje tim mineralnim sirovinama trebalo je raditi na način da se oba zakona, dakle rudarski i o ugljikovodicima izrađuju i usklađuju istovremeno i također donose istovremeno, i naravno svakako u dva čitanja. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Imamo prijavljenu jednu repliku, poštovani zastupnik Ivan Šuker i replika. kolega Popijač, javio sam se za repliku iz jednostavnog razloga da nastavim ovo što ste vi raspravljali. Dakle, kad gledamo ovaj zakon i čitajući ga čovjek dobiva osjećaj kao da u Hrvatskoj u ovom trenutku ne postoje nikakva eksploatacijska polja. I kao da se u Hrvatskoj sutra otvara jedan ogroman prostor za neka nova eksploatacijska polja. I možda najveći problem ovog zakona je što je ne akciftira postojeće stanje, jer ono najlošije što u ovom zakonu je, je postojeće stanje hoćete od kamenoloma, oćete od šljunčara, očete od niza, niza drugih stvari. Da vlada jedan totalni kaos, jedan totalni nered. I gledajte tu se ne radi o 10 ili 15 dozvola, tu se radi o tisućama dozvola i svatko od nas ovdje, koji sjedimo u ovom visokom domu će se sjetiti nečega sa svoga područja. I dok ne riješimo taj problem mi možemo u zakonu predviđati što će se sutra događati ovako ili onako. Ja sam na odboru govorio o jednom primjeru, a to je jezero Čiče to je jezero Čiče do dubine od preko 40 metara, dužine skoro 3 kilometra i širine 1,5 kilometar. Ovi da ga sad koriste, ne znam koliko oni ga ne mogu sanirati da to jezero sutra bude prihvatljivo ovom ili onom na način. A budite sigurni da građani Velike Gorice na nikakvoj raspravi, nikakvom prostornom planu više neće dozvoliti ni jednu šljunčaru u Velikoj Gorici dok se ne riješi problem ove jametine. Iako, zbog svega što se gradi i sutra će doć do građevinskog uma opet u Hrvatskoj, taj šljunak je itekako interesantan. Austrijanci su htjeli dobit lokaciju za kopanje šljunka u Velikoj Gorici i šljunak sa vagonima voziti u Austriju, oni imaju zabranjeno

Hvala lijepa. Idemo dalje sa raspravom po klubovima zastupnika. Sada je na redu Klub HDSSB-a i poštovani zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Ovo je zamor materijala, ali evo Zakon o rudarstvu kako je već netko rekao i prije mene, da je vrlo važan zakon, iako mi, suglasan sam sa gospodinom Šukerom, nemamo, ja bih rekao onaj registar ili popis svega što sve čime raspolažemo, tko se s tim bavi i subjekti, pravni subjekti koji se bave time, oni koji su zamrli, odustali tako. Ima razno raznih, u u području, ajde da kažem rudarstva, raznih i pravnih osoba i fizičkih i svih koji se bave, a zapravo nekakvog registra pravoga nemamo i nemamo sređeno stanje u tome, u nekakvom popisu. Nekada u feudalno doba, oni koji znaju povijest i dobro znaju da je relativno područje Republike Hrvatske bilo bogato tim rudnim iskopinama, rudnicima itd. Znamo da su nam dolazili ovdje iz Češke, iz Njemačke itd. rudari u naša područja, pa to vidimo i po prezimena na kraju krajeva koja su ovdje već da kažem integrirana u hrvatski korpus. Dolazili su pretežito zbog rudarstva. Znamo da je u, neki dan smo u onom spominjanom gvozdanskom, dakle iskapan cink, bakar, i da je kovan prvi Hrvatski novac Banovac, za vrijeme Bana Nikole Šubića Zrinskog. Da, to je prvi hrvatski novac kovan u, još u 15. stoljeću. No, danas nema tih rudnika, nema ni traga od tih rudnika. Ono o čemu danas govorimo ovdje je, prije svega su problematika, i već smo ja mislim 5 ili 6 puta za ovih godinu dvije dana govorili o šljunku, o nemogućnosti, zakonskoj nemogućnosti eksploatacije šljunka iz nekakvih ekoloških ili ne znam ni ja kakvih razloga gdje su ljudi s naše strane Save ili Drave nisu mogli, ili Dunava,

Posavine ili Podunavlja prelazili preko, kupovali kod njih naš šljunak i vozili ga kao građevni materijal u Republiku Hrvatsku. Zaista, čudno i smiješno. Ovaj zakon koji ima 176. članaka i niz stavaka je poput onih koje ja slušam u Europskom parlamentu, koji zaista rekao bih preregulira i prenormira materiju. Ja mislim da u želji da, i ovaj zakon je donošen u toj želji da bi smo potakli, dakle investiranje i nešto, nekakvo gospodarstvo, pa i u rudarstvu. I da zbog toga prenormiranje ili zakonsko prereguliranje je zapravo, smeta i ima tu iako je zamor materijala u ove kasne sate, ali sam pokušao čitati, pa treba se prilično skoncentrirati da bi shvatio… . / . sve ove stavke koje su ili ili pak nisam s te struke, možda nisam, neću ni kopat ništa. Ja nemam firme možda i moj interes nije u tom smislu Prema riječima govornika koji je govorio prije mene, ovaj zakon a još ćemo to čuti od pomoćnika ministra, Zakon o rudarstvu kaže nije usklađen sa Zakonom o koncesijama i to člankom 8, iako ovdje već u uvodnom dijelu piše da je važeći pravni okvir kojim se uređuje rudarstvo u RH usuglašen s pravnom stečevinom EU i Zakonom o koncesijama. ne znam kakav je tu nesporazum u smislu članka 8., kolega je to već izložio pa me evo, dobro je da imamo dva čitanja, ako to je tako možemo, imamo vremena i tu stvar ispraviti. U županiji Brodsko-posavskoj koja je osim rijeke Save naizgled neću reći u nekom drugom smislu rudarstva bezvrijedna u smislu da nemamo ništa drugo, nikakvo drugo rudno bogatstvo dakle osim šljunka i pijeska koji valja rijeka Sava, moram reći ovdje malobrojnima da postoji veliko možda u Europi najveće ležište kalcita i to je u Ministarstvu gospodarstva vodilja za rudarstvo u onim kartama označeno kao pv, posebna vrijednost. Nažalost pored svih zavrzlama koje su postojale nakon natječaja na koncesiju još uvijek nije započela eksploatacija toga kalcita na lokaciji Mlada vodica iako je eto koncesija izdana nakon silnih peripecija pa i prijetnji sudom itd., bilo je nekakvih bilo je nekakvih komplikacija, usloženjenosti u svezi dobivanju koncesije. Nažalost taj kalcit dakle kalcit, kamen iz kojeg se može popravljati kiselost zemljišta koliko se melje pa čak i za proizvodnju stočne hrane može služiti, još uvijek tako leži kao rudno bogatstvo na području Brodsko-posavske županije a ima ga i na području Požeško-slavonske županije, od njega se pekao nekad kreć i bili su krećari i to se, ljudi su se bavili s tim, živjeli, zarađivali, hranili i školovali svoju djecu. Nažalost taj kraj Brodsko-posavske koji se zove Odvorački kraj, Planinski kraj, Dilj gore je potpuno zamro jer takve više djelatnosti nema. Hoće li ovaj zakon ili hoćemo li mi svi skupa u namjeri da oživimo investiranje u svim gospodarskim granama pa i u rudarstvu pomoći tom našem kraju koji je gotovo zamro, koji je eto dio Brodsko-posavske županije, ja bih volio da to uspije. Stoga da ste sami vi iz Ministarstva evo u uvodnoj riječi rekli da će ići u dva čitanja i da ćete sa zainteresiranima i grupacijama i svim u društvu razgovarati ponovo. Ja očekujem da ćemo u drugom čitanju imati ja bih rekao jedan jasniji, možda manje opširan ali koncizniji zakon kojim će se potaći i investiranje u rudarstvu i da Hrvatska oživi i u toj grani gospodarstva kako je rekao gospodin Šuker, dakle da gospodin Šuker, dakle da i u toj grani gospodarstva napokon krenemo koja je sada trenutno u jednoj rekao bih jadnoj situaciji. Evo hvala vam lijepo. Hvala i vama poštovani zastupniče. Iscrpili smo listu prijavljenih klubova zastupnika u Hrvatskom saboru za raspravu o ovoj temi. pojedinačnu u trajanju od deset minuta. Prvi na redu je poštovani zastupnik Mladen Novak. Izvolite poštovani zastupniče. **Novak, Mladen Bit ću kratak kao što sam i obećao predstavnicima ministarstva. Prvo jedna generalna opaska od ljudi koji su ljudi od struke da postojeći zakon koji je trenutno na snazi da je loš ali da ni ovaj nije bolji i da ovaj ima jako puno propusta i promašaja, između ostalog je bio, jedna od primjedbi njihovih je da ljudi koji su sudjelovali u izradi prijedloga novog zakona da su sa ovim tekstom iznenađeni da to uopće ne odgovara onome na čemu su oni radili. S obzirom da mi ovo nije ni približno poznato područje, služit ću se malo više papirima. Prva primjedba je s Meteorološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sa sjedištem u Sisku, koji konstatira da je Meteorološki fakultet u Hrvatskoj jedini fakultet u Hrvatskoj, rudarstvo i metalurgija usko su povezani, oplemenjivanje i korištenje mineralnih sastavni dio procesne metalurgije pa samim time i dio znanstvenog nastavnog i znanstveno istraživačkog rada na Meteorološkom fakultetu pa smatraju da im je bilo mjesto u ovom dijelu gdje su pobrojene ove institucije gdje između ostalog Rudarsko-geološko, Naftni fakultet, Prirodoslovno-matematički, Hrvatski geološki institut smatraju da je za njih bilo mjesta u tom dijelu. Druga primjedba od ljudi koje se bave već sada, ne već sada nego dugogodišnjom eksploatacijom da je novim zakonom predviđeno da mora imat zaposleno stručnu osobu u punom radnom vremenu. S obzirom da je riječ o obiteljskom poslu, odnosno konkretno mislim da je riječ o nekom kamenolomu kod Metkovca, stalno zapošljavanje stručne osobe će ih dodatno financijski opteretiti čime će praktički biti cijeli posao doveden u pitanje. I treća primjedba se odnosi ako možda krivo šta kažem vi ćete me shvatiti jer vama je to bliže da bi netko vršio istraživanja mora biti u prostornom planu. A da bi bio u prostornom planu mora podastrijeti dokaze da tamo nešto postoji. E sada smo došli u zatvoreni krug kako će netko dokazati da nešto postoji i biti uvršten u prostorni plan, a istovremeno ne može vršiti istraživanja jer nije uvršten u prostorni plan. Ja sam svoje obećanje ispunio da ću biti kratak, stvarno sam bio kratak. Hvala lijepo. Hvala i vama poštovani zastupniče. Na radu je kolega poštovani zastupnik Igor Rađenović. Izvolite. **Rađenović, Igor (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Evo pokušati ću biti na tragu mog prethodnika kolege Novaka, zaista u najkraćim crtama, možda više u svojstvu predsjednika predsjedavajućeg Odbora za gospodarstvo nego u neko svoje osobno ime. naime, dosta kvalitetnu diskusiju u tom smislu iznio predsjednik kluba SDP-a dakle kolega Rilje uvodno pa ne bih previše govorio o sadržaju. Ono što je meni bilo neuobičajeno i kao novom čovjeku u ovome Saboru i nije se, iako sada smo tu već godinu dana, nije se do sada dogodilo da bude tako jedna oštra reakcija kao što je reakcija zaredali su mailovi, dopisi prema Saboru oko samog prijedloga zakona i zahtjev za povlačenje. Dosta je tu bilo i neuobičajenog tona, jučer smo sa predstavnicima i Gospodarske komore i HUP-a svi su se oni na neki način indirektno ispričali zbog prilično neobičnog grubog sadržaja tih dopisa što zapravo samo dokazuje da se radi o vrlo važnom zakonu, zakonu koji očigledno tangira mnoge i gdje se radi o mnogo isprepletenih interesa i da postoji očigledno mnogo danas da postoji mnogo nereda u tom području i u provedbi i u kontroli toga zakona. I zato je dobra odluka hrvatske Vlade da predloži povlačenje procedure u smislu da povlači prijedlog da se ovaj zakon donese u jednom čitanju, već smo se odlučili na prijedlog hrvatske Vlade za dva čitanja i na ovom području ali kažem i na usko vezanim područjima bilo je o tome govora a i prijedlogu da a i prijedlogu da se zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika donese što je moguće prije u ovome Saboru i o tome smo dobili obećanje da ide u roku od nekoliko tjedana dakle možda i na ovu sjednicu ako ne na prvu sljedeću. Dobro je da te zakone raspravimo jer očigledno na tom području je potrebno dosta uređenja države. Najkraće pozitivni efekti ovoga zakona, pozitivni pomaci u odnosu na postojeći dakle jedinstveni postupak radi davanja koncesije, jedan javni natječaj za razliku od dosadašnje duže procedure, ograničen vijek eksploatacije, do sad je to bilo puno drugačije, učinkovitija kontrola eksploatiranih količina mineralnih sirovina i plaćanja naknada za koncesiju, to je ono što nam je uvijek promicalo i te naknade jesu možda na nekoj generalnoj razini velike ali budući da su u dobrom dijelu prihodi lokalne samouprave dobro rekoše moji prethodnici nisu neki značajniji prihod mogli bi biti puno značajniji. Osigurani su tu sanacijski troškovi dakle kroz rješenja ovog zakona kroz jamstvo za troškove sanacije, a propisao se i postupak za sanaciju prostora u posebnim situacijama te za posebne slučajeve eksploatacije, također je o tome govoreno, dakle morska sol, šljunak ono što je osobito bitno zbrinjavanje plinova CO2 itd. Puno Puno je otvorenih pitanja, puno je tu osobito kolega Tušak ako se ne varam i kolega Popijač su dosta detaljno obrazlagali ove prijedloge koji su došli od skupine zainteresiranih dionika sa te strane. Članovi Odbora za gospodarstvo dobili su dosta kvalitetne, kažem nisam daleko od struke za to područje, ali meni se čini dosta kvalitetne odgovore na na najvažniji dio prigovora oko ovog zakona. Ono što je dobro dakle puno je tu očigledno isprepletenih interesa i sve je to legitimno. Dobro je da ide u dva čitanja, dobro je da je novi sastanak svih zainteresiranih ako se ne varam već za sutra za sutra zakazan i dobro ej da se čuju svi argumenti i da ovaj prijedlog zakona velim nasušno potrebnog zakona očigledno popravka tog zakona da se do drugog čitanja … /Govornik se ne razumije./ … Ali ne samo tu i tu završavam svoju raspravu, kao i svi zakoni Hrvatska je jedna od najnormiranijih zemalja u okruženju pa usuđujem se reći i puno šire i u Europi i svijetu, problem RH je provođenje tih zakona. Na ovom području je veliki problem provođenje tih zakona. Ja se nadam da će jasnije, preciznije, detaljnije norme i daleko veća volja zaduženih za provođenje zakona rezultirati da na ovom području ćemo imati puno, puno manje nereda. Hvala vam lijepa. Hvala i vama poštovani kolega. Na redu je poštovani zastupnik Damir Kajin. Gubi pravo rasprave i o ovoj točci dnevnog reda. Sljedeći je poštovani zastupnik Branko Kutija. Ima ga, tu je. Izvolite poštovani zastupniče. **Kutija, Branko (HDZ)** Zahvaljujem se gospodine predsjedniče. Ima me tako je. Najprije meni je žao što ovako važnoj temi raspravljamo u 8 i pol navečer Najkvalitetnije danas./ … najkvalitetnije dobro, to vi kažete. A ima nas negdje oko 10% ukupnoga broja izabranih zastupnika. Ja ću najprije početi sa pohvalama, znači meni je pohvalit ću samo u tom segmentu ovaj zakon stoga što je objedinio temeljem jednog natječaja imamo izbor za istražna polja, za eksploatacijska polja i za koncesiju. A ostalo baš i ne bih hvalio. Evo počet ću sa člankom 6. koji govori o donošenju strategije sa gospodarenjem mineralnim sirovinama koju bi trebao donijeti Hrvatski sabor na prijedlog hrvatske Vlade, a ne govori se u kojem roku mi trebamo donijeti tu strategiju. Nadalje, u članku 8. govorimo o nadležnim tijelima. Arhitektonski kamen tretira nadležno ministarstvo, znači to je Ministarstvo gospodarstva, a tehnički kamen tretira Ured državne uprave. Ne vidim tu razliku. Iako je to u dosadašnjem zakonu isto tako bilo mislim da bi trebalo jedno tijelo pokrivati obje vrste kamena, bez obzir koje to bilo, da li Ministarstvo gospodarstva ili ured državne uprave. Nadalje, u članku 20. govori se o zaprekama za ostvarenje prava pa se navodi pod kojim uvjetima se ne može ostvariti pravo, znači kod neplaćanja dugovanja s osnova javnih davanja, s osnova neplaćenih naknada za istraživanje ili eksploataciju mineralnih sirovina itd., da ne citiram kompletan prvi stavak, ali se ne navodi prihod lokalne samouprave, znači to je naknada za zauzetu površinu. Ne znam da li je to namjerno ili nije namjerno s obzirom da ministarstvo predlaže Vladi, a Vlada Saboru taj zakon. Onda pretpostavljam da je to ispostavljeno stoga razloga što nije prihod državnog proračuna nego lokalne samouprave, a mislim da je to vrlo bitno za naglasiti znači da se tko je dužan na ime naknade za zauzetu površinu isto tako ne može dobiti pravo na koncesiju. Nadalje, u članku 23. se govori o provođenju javnoga natječaja i kaže se u stavku 1.: Odluka o provođenju javnog natječaja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanja mineralnih sirovina radi davanja koncesije za eksploataciju može se donijeti. Znači ne govori se implicite nego može se donijeti za prostore koji su dokumentima prostornog uređenja planirani za izvođenje rudarskih projekata, a u članku 24. stavak 7. se kaže dokaz da je predloženi istražni prostor za tu namjenu planiran dokumentima prostor uređenja. Znači to je u koliziji jedno s drugim, znači članak 24. implicite traži da se mora donijeti izvadak iz prostorno-planske dokumentacije, a u prethodnom članku 23. stavak 1. se kaže može, ne može, znači ili jedno ili drugo. Ako je može onda se to može tumačiti široko naravno. Nadalje, u članku 33. kod kriterija za odabir najpovoljnijeg ponuditelja u stavku 2. govori se o ponuđenoj novčanoj naknadi za izvođenje rudarskih radova. To me neodoljivo podsjeća danas na raspravu na Odboru za poljoprivredu gdje je gospodarski program bodovan sa 60 bodova od mogućih 100 i onaj koji ima više novaca ponudit će bolji gospodarski program i doći će u poziciju da dođe da eksploatira kamen. Ja govorim svoje pozicije, znači za eksploataciju benkovačkog pločastog kamena nemate potrebu za tehnikom, imate samo mišiće, kramp, malj i klin, ništa drugo. Stručna i financijska sposobnost podnositelja ponude za izvođenje rudarskih radova u koliziji je po meni jedno sa drugim. Zatim članak 40. govori o rješenju i odobrenju za istraživanja mineralnih sirovina. U stavku 2.: odabrani ponuditelj dužan je prije donošenja rješenja iz stavka 1. ovog članka dostaviti tijelu nadležnom za rudarstvo imenovanje odgovornog voditelja izvođenja rudarskih radova, podmiriti troškove javnog natječaja i dostaviti jamstvo za troškove sanacije istražnog prostora. U uvodnom dijelu ste sami na stranici 2 kazali za dokumentaciju da je potrebno potrošiti od 1 do 10 milijuna kuna. Za dokumentaciju. Iza toga tražite jamstvo za sanaciju. Rekao sam, govorim o svom slučaju, o benkovačkom pločastom kamenu, znači za mišiće i za tri elementarne alatke, to je kramp ili vašklin, malj i kline, vi tražite još jamstvo od banke za sanaciju prije nego što se čovjek počeo bavit sa eksploatacijom kamena za sanaciju. Po meni opet u koliziji jedno sa drugim, odnosno čovjek koji se želi na taj način baviti sa eksploatacijom kamena neće biti bogat, ne bojte se, sigurno. Zatim Zatim članak 57. govori o evidenciji rezervi mineralnih sirovina. U stavku 1. rudarski gospodarski subjekt dužan je voditi evidenciju o rezervama mineralnih sirovina i svake godine do 15. ožujka ministarstvu nadležnom za rudarstvo dostaviti podatke o rezervama mineralnih sirovina. A u članku 52. kažete da je u stavku 2. rudarski gospodarski subjekt dužan svakih pet godina od dana dobivanja rješenja o potvrđivanju količina i kakvoće rezervi mineralnih sirovina dostaviti povjerenstvu za utvrđivanje utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina podatke i dokumentaciju o rezervama mineralnih sirovina. Znači opet po meni u koliziji jedno sa drugim. Svake godine do 15. siječnja vam dostavlja podatke o rezervama, a vi tražite opet da se povjerenstvu svakih pet godina svakih pet godina dostavi taj podatak. Pa valjda se radi o istom tijelu ili sličnom tijelu, istom ministarstvu. Nadalje, članak 63. prava i obveze ovlaštenika eksploatacijskog polja stavak 3. ako rudarski gospodarski subjekt nije u roku određenim rješenjem s tijelom nadležnim za rudarstvo sklopio ugovor o koncesiji gubi pravo na izradu i provjeru glavnog rudarskog projekta i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za zemljišne čestice unutar eksploatacijskog polja. Na koji način vi kao predlagatelj garantirate da onaj tko se bavi sa eksploatacijom kamena i tko legalno to radi i na vrijeme podnese zahtjev za produženje koncesije garantirate da vi nećete biti krivci zašto on nije dobio produžetak na vrijeme, a ne on sam. Ja vam to govorim iz prakse gospodine Krasiću znate o čemu govorim. Znači, imate subjekata koji su na vrijeme podnijeli zahtjev za produžetak ali na žalost zbog dugotrajne i komplicirane procedure su došli u poziciju da se moraju ili nelegalno bavit sa eksploatacijom kamena ili se uopće nisu bavili sa eksploatacijom kamena. Znači, ne svojom greškom nego sa kompliciranom procedurom koju je netko nametnuo. Članak 68. govori o naknadi za izvođenje rudarskih radova, pa kaže da rudarski gospodarski subjekt dužan je plaćati novčanu naknadu za izvođenje rudarskih radova u istražnom prostoru i na eksploatacijskom polju mineralnih sirovina na način kako je određeno ovim zakonom. U stavku 5. kaže se: "Ministarstvo nadležno za rudarstvo dužno je redovito pratiti plaćanje novčane naknade za izvođenje rudarskih radova, te obavljati nadzor nad naplatom novčane naknade za izvođenje rudarskih radova za mineralne sirovine iz članka 5. točke 3. ovog Zakona. zadnji 7. stavak kaže rudarski gospodarski subjekt dužan je svake godine do 15. ožujka ministarstvu nadležnom za rudarstvo i tijelu nadležnom za rudarstvo dostaviti dokaz o obračunatim i uplaćenim iznosima novčane naknade iz stavka 1. ovoga članka. Ja sam uputio dopis prije nekoliko dana. Imam ukupno 34 pravna subjekta i dugovanja od 2010. godine prema gradu Benkovcu u iznosu od 2,6 milijuna kuna. to se mora promijeniti. Znači, mi kao jedinice lokalne samouprave ne možemo pokretati nikakve postupke za naplatu toga. Porezna uprava kaže ja nisam nadležan za to. Vama šaljemo dopise. Osim tablica tko je koliko dužan mi od toga koristi nemamo. Izvolite to promijeniti ja vas molim. Poštovani zastupnik Ivan Šuker, sljedeća rasprava. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospođo zamjenice ministra. ja ću počet ovdje gdje je kolega Kutija stao. Možda najveći nedostatak ovog zakona je što u svom uvodnom dijelu preopćenito i po meni nedovoljno akceptira postojeće stanje. Jer ni postojeći zakon nije tako super loš kao što je loše stanje. Kolega Kutija je rekao samo jedan mali primjer i da se malo realnije pogledalo postojeće stanje ja mislim da bi došli do kvalitetnijih polaznih osnova za izradu novog zakona. Jer ako uzmimo da je logično da neka zemlja ima gospodarsko, zapravo rudarsko bogatstvo, da imaju određene interesne skupine koje to žele eksploatirati logična je stvar da jedinice lokalne samouprave i država imaju korist od toga. I kad bi se držali tih osnovnih načela akceptirajući sve ono što je dobro i loše u postojećem stanju ja mislim da bi ovaj zakon izgledao malo drugačije. I mene uopće ne čudi puno žestoke retorike od razno raznih interesnih skupina, jer je logična stvar da neki na čim jednostavniji, čim lakši način žele doć' u poziciju da mogu se bavit sa određenom djelatnošću koja uz pokretanje određenih građevinskih prije svega aktivnosti donosi čisto pristojnu zaradu. E sad, zašto govorimo o postojećem stanju. Da smo sebi što se ono kaže htjeli priznati sve ono što je bilo loše u prošlosti možda bi ovaj zakon izgledao malo drugačije. Po meni je on prenormiran i prekompliciran. Jer da se koristimo iskustvima iz prošlosti lošim, da ovim zakonom definiramo kako mnoge loše stvari u ovom trenutku koje na području eksploatacije u Republici Hrvatskoj imamo riješiti jer ih mi naprosto moramo riješiti. Ne možemo ove postojeće raditi na jedan način a sve one koji će u budućnosti dobiti nekakvo eksploatacijsko polje njima udariti visoke standarde i uvjete pod kojima će eksploatirati kako trebaju sanirati to područje. I možemo mi sad ići od članka do članka, možemo kao što su tu kolege govorile svaki iz svog područja reć da ovo ili ono ne valja. Međutim, ono što je jasno da postupak javnog natječaja treba postojati. Dakle, to je nešto što nije sporno. A ono što je bilo prijepor i sporno u onom starom zakonu mislim da se sad reguliralo oko istraživačkih radova i oko eksploatacijskih radova. ključna stvar u ovome svemu skupa je koliko od svega toga ima koristi država i koliko od toga svega ima koristi jedinica lokalne samouprave. Jer gledajte nije logično ako imate šljunčaru iz koje se godišnje vadi, ma može se reći stotine tisuće kubika ili nekoliko milijuna kubika šljunka, da jedinica lokalne samouprave ima prihod od par sto tisuća kuna. Nelogično je ako je ovo što je kolega Kutija rekao oko Benkovca imate toliko i toliko kamenoloma da grad Benkovac od toga nema nikakove koristi. I ako mi to ne definiramo i ne uredimo ovim zakonom mi u principu opet nismo napravili ništa, nismo napravili ništa. I to je ključ svega. Možemo mi normirat koliko god hoćemo, ali ako ne definiramo kako će se sanirati eksploatacijsko polje i kako se ono u fazama mora sanirati jer ako netko eksploatira 20 ili 30 godina nešto, a nije sanirao niti jedan dio tog eksploatacijskog polja on u zadnjih deset godina eksploatacije naprosto neće imati dovoljno sredstava da sanira to eksploatacijsko polje. To je prva stvar. Bez obzira da li je to šljunčara ili je to kamenolom ili je to nešto drugo. Dakle, to je ono što treba definirati. Sa eksploatacijom takvih polja od detonacija, od eksplozija ljudi imaju štete na kućama, uništavaju se ceste. Danas smo imali cijelo dopodne raspravu o novom Zakonu o cestama. Tko će sanirati te ceste ako nekakva mala općina, obično nažalost takva eksploatacijska polja jesu u takvim malim općinama dobije par desetaka tisuća kuna rudarske naknade za sve to skupa, unište joj se ceste, unište joj se sve živo. I što vrijedi onda ovaj zakon toj općinici ili tom načelniku općine ili županu koji normira sve živo, ali u principu u praksi od toga nema nitko nikakve koristi. Možda netko ima privatno nekakvu korist. I zato je ovaj zakon loš i zato ovaj zakon do drugog čitanja treba poraditi upravo na tome. Jer ako ćete vi normirati u detalje kako ćete provesti javni natječaj pa imamo mi Zakon o javnoj nabavi koji egzistira već godinama i Hrvatska već ima hvala Bogu kroz te godine i pozitivna i negativna iskustva što se tiče provođenja Zakona o javnoj nabavi. Ali ono što godinama imamo i nikako da napravimo a to je da netko ima koristi od te eksploatacije, ne samo onaj tko tamo kopa. Koje koristi su jedinice lokalne samouprave imale od onih silnih kamenoloma i šljunčara kad je tamo recimo 2002. do 2007., do 2008. godine bila eksplozija cestogradnje u RH, kad kad su se milijuni kubika kamena drobili, šljunka vadili i ugrađivali u ceste. Da li ijedna jedinica lokalne samouprave dobila nešto od toga? Da li je regulirano ako tvrtka kopa, ima iskop za cestu i to onda sama ili je ponovno ugradi u cestu, kako se to tretira? Nemojte govoriti o pozajmištima ili kako ste to već govorili. Jer gledajte on uredno u svom računu koji ispostavi investitoru zaračuna tu posteljicu koju praktički nije ništa napravio, samo je iskopao, samljeo i vratio natrag i izvaljao. Ali on je uredno naplatio pa čak možda napisao i da je sa 10, 20 km udaljenosti vozio taj kamen. Dakle, državi je to praktički tri puta naplatio. S jedne strane jedinica lokalne samouprave i država nisu ništa dobili za korištenje tog rudarskog bogatstva, a s druge strane netko tko je investirao u tu cestu je platio taj kameni šljunak. I sad, s obzirom da mi je ostalo još malo vremena, zadržat ću se na ovom našem području oko Grada Zagreba. Praktički od grada Samobora pa skroz dole do Dugog Sela i moje Velike Gorice, dakle s lijeve i s desne strane čim malo zakopate imate šljunka ko u priči. Cijeli Zagreb je napravljen od sve ceste, sve živo je praktički napravljeno od tih iskopa. Neke šljunčare su zatrpane, neke su ostale nažalost danas žabokrečine, a ove modernije kako su sredstva i tehnika napredovala za čim veće dubine pitanje je što će biti od njih sutra. Što znači jedno jezero koje ima dubinu 40 ili 50 metara? Nema zakošenu obalu, nema praktički uopće flore i faune. Da li je to, žao mi je što nema kolegice Holy tu, da li je to možda sutra nekakva ekološka bomba? Da li to čak i mijenja mikroklimu? Jer tolika ogromna količina vode na jednom prostoru sigurno da mijenja mikroklimu. Međutim, onaj tko je eksploatirao to sve skupa se miče otuda i njega sutra nema. Ja garantiram da ovi koji eksploatiraju u ovom trenutku jezero Čiče da vade sa ne znam koliko ne mogu skupiti dovoljno novaca da saniraju, da zakose obalu i da to jezero prevedeno sutra bude nekakvo jezero koje će biti na korist građanima ne samo Velike Gorice nego i okolice. Govorim o jednom primjeru za kojeg znam dobro kakav je. A taj primjer možete uz Dravu naći koliko god hoćete i imate šljunčara. To ovaj zakon ne regulira i to je ključni problem. Što poslije? Ne, ne regulira. Što poslije? Jer vi kad se vozite autocestom sada prema Splitu imate još pun kufer nekakvih kamenoloma koji su sa strane ostali i koji rade. Imate i uzorne primjere gdje su ti kamenolomi sanirani i gdje se praktički nakon nekoliko godina skoro uopće više ne primijeti da je tamo bio kamenolom. To je primjer kako se vrši sanacija nečega kad prirodi uzmete ono što je njeno pa je na kraju poslužite onako da izgleda da to nije tako. E, kolegice i kolege to je nešto o čemu treba ovaj zakon, što se treba ovim zakonom regulirati iz razloga što u proteklih ne 10, 20 godina nego u proteklih 50, 60 godina nažalost taj problem nije riješen. Hoćete i po morskoj obali i svugdje, gdje god hoćete. I kad napravite ovakav jedan prenormirani zakon sa 176 članaka koji ne regulira elementarne stvari onda ćemo opet imati nered i kaos kao što ga imamo i sada. Ja ću vam reći kolege i kolegice još dok sam bio podžupan Zagrebačke županije sa specijalcima smo lovili one koji kradu šljunak tu uz obalu Save. Nikad im se nije uspjelo stati na kraj. Nema nitko protiv toga da netko eksploatira šljunak, ali neka plati državi, jedinici lokalne samouprave ono što treba platiti i neka ga uredno proda i neka na tome zaradi koliko zaradi. Na kraju krajeva svatko se želi baviti gospodarskom djelatnošću da nešto zaradi, a ne da nešto izgubi. I to treba biti regulirano ovim zakonom, ponavljam po treći puta, jer ako se to ne regulira nažalost zakon neće riješiti ništa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Imamo prijavljene replike. Prva replika i poštovani zastupnik Branko Kutija. Izvolite. **Kutija, Branko (HDZ)** Zahvaljujem se gospodine predsjedniče. Pa kolega Šuker članak 5. govori o tome koje su to vrste mineralnih sirovina pa kaže stavak 3. među ostalim tehnički građevni kamen, a stavak 4. arhitektonski građevni kamen. Što se tiče arhitektonskoga u mojoj Zadarskoj županiji 95% se nalaze na području moje jedinice lokalne samouprave, a tehničkoga negdje oko 80% cijele županije. U tom periodu kojeg ste spominjali, znate koliki smo period imali, na ime, odnosno prihod, na ime naknade za eksploatiranu, eksploatirani kamen jel, manji prije sam spomenuo da se radi o 34 pravna subjekta, 34 pravna subjekta je li. Još jedna stvar koju sam prije zaboravio kazati, vezana za članak 142. izvoda situacijske karte istražnog prostora, to je isto tako jedan dodatni, dodatni namet, ja bih se tako izrazio, na ljude koji se žele baviti sa eksploatacijom kamena gdje, znači rudarski, gospodarski subjekti dužni su najmanje jednom godišnje izraditi situacijsku kartu onih rezervi koje smo prije spominjali. Znači onaj ko se bavi sa crtanjem imat će posla svake godine, a takvih nema puno u Republici Hrvatskoj. Hvala. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Da, kolega Kutle u pravu ste. Administrativno opterećujemo one koji rade i koji proizvode, a istovremeno premalo pažnje posvećujemo legalnosti cijelog posla. o legalnosti cijelog posla je najbolja potvrda kad ste vi rekli koliko je grad Benkovac u proteklih godinama naplatio od eksploatacije kamena. I možemo uzeti na desetine općina i gradova u sjevernoj Hrvatskoj koliko su, ovoga naplatiti od eksploatacije šljunka ili ako se maknemo u Slavoniju koliko su naplatili od eksploatacije gline za ovoga, za ciglane i gdje se proizvodi crijep. I to je ključni problem ovoga zakona i to je što se ovim zakonom treba riješiti i za budućnost, ali isto tako i riješit probleme iz prošlosti. Jer budite uvjereni da je previše eksploatacijskih polja, u budućnosti se neće otvoriti toliko eksploatacijskih polja da bi ona bila financijski toliko unosna, a ovi iz proteklih razdoblja koji su naučeni raditi u popriličnom neredu, i logična stvar da vam u trenutku prigovaraju je zakon loš, jer zakon na određen način ipak neke stvari stavlja u red. kolega Šuker me potaknuo na ovu repliku jer je u jednom dijelu u pravu i mi smo u našem klubu također vodili raspravu o tome na koji način riješiti sanaciju, sanaciju kamenoloma ili šljunčara, ovo što je rekao gospodin Šuker. S obzirom da je najčešća pojava da nakon određenog vremena eksploatacije, nažalost ti prostori ostaju devastirani. I mislim da u tom smislu treba poraditi. Jedan od prijedloga koji se otvorio u diskusiji i kojeg sam htjela ovdje izreći, zato sam se javila na repliku, je bila ideja da se znači obveže koncesionar da kroz prodajnu cijenu onoga što vadi i koristi, da se ugradi jedan određeni postotak kojeg je onda obavezan uložit. Dal će bit to bio neki fond, dal bi to bila možda i jedinica lokalne samouprave gdje se to koristi koje bi se onda isključivo koristio u namjenu za sanaciju prostora koji je pod koncesijom. hvala vam što ste u diskusiji ovo izazvali jer sam, evo imala potrebu to reći u prilog diskusije evo o zakonu u prvom čitanju. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Da kolegice, slažem se u potpunosti s vama. Jer kad bi ih prisilili da izdvajaju kontinuirano sredstva za sanaciju, onda bi isto tako oni dobro pazili kako vrše eksploataciju. Da bi eksploataciju vršili po pravilima struke iz razloga da bi im sanacija sutra bila jeftinija. Ali s obzirom da ih nitko ne prisiljava da izdvajaju bilo kakva sredstva za sanaciju, s obzirom da im tijekom eksploatacije nikog ne prisiljava da saniraju, oni maksimalno eksploatiraju to nalazište i logična stvar ako eksploatirate mimo svih pravila, bez obzira dal se radi o šljunčari pa imate jedan okomiti praktički kob do nekoliko desetaka metara u dubinu ili se radi o kamenolomu pa ga kopate, zapravo razbijate mimo pravila. Onda je logična stvar da je tu sanacija strašno skupa. Ali ako vi vršite eksploataciju po pravilima struke, ako vas netko kontrolira jedanput godišnje i ako vi tu sanaciju vršite redovito i za to uplaćujete sredstva budite sigurni da neće biti puno devastiranog prostora. Jer na kraju krajeva svakog žulja njegov džep, pa čim ga lupite po džepu onda se zna i ponašati. Hvala lijepa. Na redu je pojedinačna rasprava poštovanog zastupnika Željka Kolara. Izvolite. **Kolar, Željko (SDP)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana zamjenice ministra sa suradnikom. Očigledno da se ovim zakonom ipak piknulo u nešto, jel ovakve polemike još nije bilo u ovoj sabornici za, u ovom mandatu. Nestručan, neustavan, antipoduzetnički zakon. na kraju i kolega Šuker rekao, ovaj zakon će na neki način ipak ovu problematiku stavlja u red. Ja bih upravo počeo na ovaj način. Ovaj zakon ipak ovu problematiku na neki način stavlja u red. Odmah na početku da kažem da mi je drago što ide ovaj zakon u dva čitanja, jer očigledno da i ova rasprava koja se danas vodi je potrebna. Kolega Kutija i Kolega Šuker su očigledno pročitali zakon i upravo su govorili, jedini su spominjali interese države i interese jedinice lokalne samouprave. Ne mogu se oteti dojmu da su neki čitali zahtjev za povlačenje nacrta prijedloga Zakona o rudarstvu s konačnim prijedlogom zakona koji je došao od interesnih skupina i malte ne su ti, da citirali od riječi do riječi, čak se nisu potrudili u svojoj raspravi promijeniti redoslijed riječi koji je bio napisan u ovome što smo mi svi dobili na odbore, pa sam ja to dobio kao potpredsjednik Odbora za zaštitu okoliša. i to nešto govori. Drago mi je što je zamjenica ministra rekla da će sutra sjest ponovno zajedno svi zainteresirani i da ćemo u drugom čitanju dobiti kvalitetni ovaj zakon na klupe. propisan postupak radi davanja koncesija za eksploataciju mineralnih sirovina, uvođenje jednog javnog natječaja za odobravanje istraživanja mineralnih sirovina ili davanja koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina te postupak za sanaciju prostora. Imali smo čak tri raspisivana natječaja ako se ne varam, sad se rješava sve u raspisivanju jednog natječaja i mislim da je ipak nešto jednostavnija dokumentacija, znači način ishođenja a i trebala bi biti i bolja kontrola. bolja kontrola je ključ čitave priče jer kolega Šuker rekao je da je kaos u ovom djelu pogotovo što se, totalni kaos i totalni nered pogotovo što se tiče tih kamenoloma al postavlja se pitanje tko je odgovoran za takvo stanje. Što su radile nadležne inspekcije i tko je štitio te ljude koji su bespravno eksploatirali rudna bogatstva RH. Danas o tome ovdje nije bilo niti riječi. Dal je to čudno ili nije? Ja mislim da je. A kako se jedan te isti članak, dva različita vrhunska stručnjaka sveučilišni profesori „U članku 58. Stavak 8. koji kaže: „Nakon što prestanu prava ovlaštenika to eksploatacijsko polje ostaje kao eksploatacijsko polje sve dok se ne iscrpe rezerve mineralnih sirovina i tijelo nadležno za rudarstvo može raspisati novi natječaj ako su za to ispunjeni i drugi uvjeti i daje se rok i jedno i drugo četrdeset godina, dva vrhunska profesora.“ Jedan kaže rudarski poduzetnik je uložio velika financijska sredstva i uz rudarski rizik otkrio ležište mineralne sirovine, uložio sredstva u izgradnju rudarskih objekata i postrojenja obavljaju eksploataciju mineralne sirovine kroz desetke godina pa kaže ima naftnih polja koje se eksploatiraju već više od 60 godina kamenoloma, to su neki kolege čitali pa treba omogućiti da se uz potrebnu dokumentaciju istome produži trajanje koncesije i preko 40 godina. A drugi kaže na isti članak ovdje treba voditi računa da je značajno broj eksploatacijskih polja u zaštićenim područjima prirode, npr. parkovima prirode Papuk, Učka, Medvednica, Velebit, pa raspisivanje novih natječaja nije prihvatljivo za očuvanje upravljanja takvih područja pri čemu dokumenti upravljanja tim područjima, plan upravljanja, prostorni plan, posebnih obilježja predviđaju prestanak eksploatacije po isteku tekuće koncesije a potom odgovarajuću sanaciju ili prenamjenu. Dva vrhunska profesora sa različita fakulteta komentiraju prijedlog članka ovog zakona. Prema tome ja mislim da je ministarstvo napravilo dobar posao i da je uloženo puno truda u izradu ovog zakona, kolega Boro Grubišić je rekao da mu to izgleda kao nekakav zakon koji se donosi u Europskom parlamentu, ja smatram da je to kompliment vama a čudno je da kad donosimo takav zakon da za njega kažemo da je prekompliciran i predetaljan jer ako je predetaljan to znači da ne možemo ništa muljati više. Znači ako je on predetaljan onda nema više muljaže i to može nastati problem. Ono što bih ja molio predlagatelja da se skrene pozornost po pitanju nekakvih rokova predloženim ovim zakonom, govorimo o onih pet godina, 18 dana da ne ulazim sad u detalje zakona članka zakona 84. itd, da se tu pokuša na sutrašnjem sastanku i do prijedloga do prijedloga ovaj zakona u drugom čitanju da se pokuša tu naći nekakav balans, da to budu stvarno objektivni rokovi koji su u skladu sa strukom. Evo hvala lijepa.

pa je. Ja ne znam nisam vidio ni u jednom zakonu do sada da na četiri stranice jedan članak je. Da li je to u redu? Jedan članak koji je na 4A stranice. Druga stvar, ono kada sam i govorio i u svojoj ovo diskusiji onda nam fali onaj dio osnovno da nema ovaj strategije upravljanja mineralnim sirovinama u Hrvatskoj. Zašto mi to nemamo? Da imamo tu strategiju, mi bi danas vjerojatno lakše raspravljali oko ovog zakona i na kraju jasno da struka treba najviše reći svoju riječ kad je u pitanju zakon a mi smo ovdje zastupnici da slušamo tu struku i da temeljem te struke i odlučujemo i dižemo ruku kako ćemo izglasati zakon jer ako nećemo slušati struku onda bojim se da ćemo krivi zakon donesti. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** I odgovor na repliku poštovani zastupnik Željko Kolar. **Kolar, Struka je ispred nas. Predlagač je struka, to su svi vrlo stručni ljudi koji stručno obavljaju svoj posao, nitko u Ministarstvu na tim položajima ne sjedi da nije stručan u svojem fahu. Znači ako govorimo o samoj struci. Danas smo imali jedan zakon o cestama, imao je samo jedan članak i onda je bio povika na toga zašto je sad samo taj jedan članak. Po meni je bolje ako jedan članak treba detaljno objasniti da piše na sedam stranica nego da piše na tri retka pa da je nejasan. Sasvim svejedno da li ima zakon 176 stranica, 234 ili 42 ovisno o tome koju problematiku on obrađuje i što s njim želimo postići. Stalno se bunimo da je Zakon donesen a da nije jasan. Sad kad ga želimo pojasniti, detaljno obrazložiti sad ponovo to nije u redu. Moramo odrediti se što želimo i koje kriterije želimo. Hvala lijepo. Idemo naprijed. Sada je na redu poštovani zastupnik Mario Moharić deset minuta. Izvolite. **Moharić, Mario (SDP)** Hvala poštovani predsjedniče Sabora, poštovana zamjenice ministrice sa suradnikom. Evo na kraju ove današnje rasprave mislim da možemo konstatirati da je Vlada dobro procijenila što ide ovaj zakon u dva čitanja. Ja se ne bih referirao na već spomenute primjere već bi naveo nekoliko svojih primjedbi, čini mi se na nekoliko članaka koje nisam čuo danas. Tako bih rekao da članak 17.koji propisuje rokove iz članka 34., 40.i 62.kod 62.kod kojih je rok u kojem se mora izraditi i podnijeti na provjeru ministarstvu nadležnom za rudarstvo idejni rudarski projekt za eksploataciju mineralnih sirovina je 51 mjesec, a rok u kojem se mora tijelu nadležnom za rudarstvu dostaviti lokacijska dozvola i kojem se mora od tijela nadležnog za rudarstvo zatražiti utvrđivanje eksploatacijskog polja mineralne sirovine je 60 mjeseci. Idejni rudarski projekt izrađuje se kao stručna podloga za ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Izradu studije utjecaja na okoliš rudarskog zahvata i ishođenje lokacijske dozvole u propisanom roku od 3 mjeseca idejni projekt se ne može izraditi. Međutim ishođenje rješenja o prihvatljivosti zahvata eksploatacije na okoliš i prirodu te nakon toga i lokacijske dozvole u propisanom roku od 9 mjeseci nije moguće provesti. Naime, kako je Zakonom o zaštiti okoliša propisano da se postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi prije izdavanja lokacijske dozvole dosadašnja praksa pokazala je da smo postupak procjene utjecaja na okoliš pri Ministarstvu zaštite okoliša i prirode u najboljem slučaju traje 9 mjeseci do godine dana. I sam postupak izdavanja lokacijske dozvole za eksploatacijsko polje pri Ministarstvu prostornog uređenja i graditeljstva traje 6 mjeseci. Predlažem preispitivanje rokova iz članka 17.odnosno produženje roka za ishođenje lokacijske dozvole jer isti je nemoguće provesti u roku od 9 mjeseci. Ukoliko je tumačenje rokova drugačije molim da se decidirano to i naznači. A vezano na članak 169. Prijedloga zakona kojim je propisano da nadležno ministarstvo preuzima nadležnost iz Ureda državne uprave, županija sukcesivno u roku od 5 godina, predlažem da se rok preuzimanja skrati na maksimalno 2 do 3 godine obzirom na kompleksnost provođenja Zakona o rudarstvu.

za ishođenje dokumentacije, a ja bih postavio pitanje i njemu, a i sebi, a i predlagateljima isto tako vezano da članak 86.govori o postupanju s rudarskom dokumentacijom u slučaju kada se obustavi eksploatacija. Pa se kaže izrijekom da taj tko plati dokumentaciju tu dokumentaciju ako se prestane baviti sa eksploatacijom moram vratiti državi tu istu dokumentaciju. Znači ja sam platio tu dokumentaciju, prestajem se baviti sa eksploatacijom kamena i svojoj RH to moram vratiti. Ja mislim da to nije u skladu sa Ustavom. pored toga postavljam drugo čitanje, da li će ta ista država refundirati meni ili bilo kome drugome tko se bavi sa eksploatacijom odnosno tko se je bavio sa eksploatacijom, utrošena sredstva za istu dokumentaciju? Hvala lijepa. Iscrpili smo listu prijavljenih za raspravu i za replike. Završna riječ? Da. Poštovana zamjenica ministra gospodarstva Tamara Obradović Mazal. najkraćim zaista najkraćim mogućim crtama prvo jedna zahvala za kako je to već netko okvalificirao najpozitivniju ili najkvalitetniju raspravu danas, ali inače zaista za naprosto raspravu koja je išla u smjeru poboljšanja onoga što regulira nešto što imamo nekim prirodnim putem to su naša prirodna bogatstva. Prema tome svakome od nas je interes da ovaj zakon niti bude dovoljno normiran, da ne bude prenormiran, da ne bude podnormiran odnosno da jednostavno s obzirom da se radi o našim prirodnim prirodnim resursima da ništa ne bude prepušteno slobodnoj interpretaciji bilo koje zakonske odredbe. S obzirom da je to tako i s obzirom da smo čuli i kako primjerice jedinice lokalne samouprave gdje pojedina ležišta se nalaze slabo prihoduju od naknade za koncesiju za eksploataciju takvih dobara, možemo recimo tijekom drugog čitanja otvoriti pitanje povećanja same te naknade. Ona je danas ja mislim na 5% nakon dugog vremena se digla sa 2,5% na 5%. Tu je trebalo barem sigurno barem desetljeće da se podigne naknada za tih 2,5% možemo recimo otvoriti raspravu o dizanju naknade na 10%. To će jednim velikim dijelom uz disciplinu plaćanja koncesionara to će jednim velikim dijelom povećati i prihod svih jedinica lokalne samouprave gdje se ta ležišta nalaze. Pokušavajući zaista u najkraćim crtama rezimirajući zahvalila bih zastupniku Kolaru koji je možda kontekst onoga što ste svi dobili kao informaciju pogotovo pojedini odbori stavio u jedan segment odnosno stavio bio bio je na tragu te jedne glasnoće. Zastupnik Rađenović je to stavio u kontekst isprepletenih interesa. Svaki interes je naravno legitiman međutim ne znači da je legitimniji time što je volumen glasnosti kojim se izražava da je time više ili manje u pravu. I sam zastupnik Kolar je naveo primjer dva sveučilišna profesora koji imaju dva različita stručna tumačenja interpretacije jednog prijedloga članka u zakonu. Pa kada se pitamo što struka na to kaže, ja povratno uzvraćam pitanjem, ne znam koja struka od dvije istorodne struke o istoj materiji na dva različita načina. Ja sam najmanje stručna što se rudarstva tiče, to je apsolutno svima jasno ali evo to je jedna prirodno protupitanje na vaše pitanje struke. Još jedna kratka stvar, spomenula se Strategija gospodarenja mineralnih sirovina. Naime, mi ju imamo od 2009. godine, Sabor ju je usvojio 2010. godine i ona vrijedi do 2030. Naravno, uslijed promjena kako i prirodnih okolnosti, uslijed promjena na tržištu gospodarskih okolnosti ona se može mijenjat, međutim Hrvatska ju ima. Hrvatska isto tako od 2005. ima kartu mineralnih sirovina koju je napravio Hrvatski geološki institut i to je bitno za razumijevanje konteksta koji se odnosi na podnošenje zahtjeva za izdavanjem koncesije sukladno prostornim planovima, dakle i ti prostorni planovi prvo i osnovno uzimaju kartu mineralnih sirovina u obzir. I još bih samo podsjetila da postoje i od 2009.godine geološke karte, dakle unaprijed imamo mogućnost mislim na 66% prostora, mogućnosti utvrđivanja prema prostornim planovima gdje se nalaze mineralne sirovine za koje mislimo za koje mislimo aplicirati što se tiče eksploatacije. Od 2013. vjerujem, nadam se da neću napraviti neku pogrešku, ali idemo i u državni prostorni plan koji će zapravo baš što se mineralnih sirovina tiče sumirati u taj državni prostorni plan upravo lokalitete tih ležišta. Još je tu nekoliko nekoliko detalja, niz tih detalja ćemo već sutra raspraviti sa interesnim skupinama koje manje-više ste verbalizirali, čije primjedbe su manje-više verbalizirali kroz raspravu. Nastojat ćemo na bazi današnje rasprave unaprijediti tekst, svakako ga poboljšati, ne u onom nekom tehničkom, nomotehničkom smislu nego imajući primarno cilj u mislima dakle da sadržajno poboljšamo tekst za drugo čitanje, ali ne mogu garantirati da će sutrašnji sastanak ili neki od sljedećih sastanaka do drugog čitanja sa interesnim skupinama. Pa i polazeći od ovog primjera ista struka na različit način o istoj stvari, da ćemo se apsolutno oko svega usuglasiti jer ponovno citirajući nekog drugog, interesi su nam različiti, odnosno interesi su i isprepleteni, a ne znači da samo zato što imamo interes da smo automatski u pravu. Eto zaključno, imajući pomalo u glavi sliku specijalaca koji trče uz Savu, vjerujem da u drugom čitanju naravno taj imidž neće na taj način biti normiran ali metode, sankcije za nepridržavanje zakona i u ovom slučaju, odnosno i u ovom zakonu na bazi svega onoga što ste u svojim raspravama pojedinačno dotaknuli na područjima gdje dolazite i temeljem iskustva koja imate, sankcije i poštivanje ovog zakona apsolutno je nužno. još jedanput, hvala naravno na raspravi i imat ćemo priliku ponovno raspraviti ovaj zakon u drugom čitanju. Hvala još jedanput. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Imamo prijavljene replike. Prva replika je poštovani zastupnik Ivan Šuker. Nisam se mislio javiti ali gospođa državna tajnica se nasmijala na jednu poprilično ozbiljnu stvar, jer očigledno sad mi je potpuno jasno da niste svjesni problema eksploatacije šljunka. Bez uvrede gospođo državna tajnice, ali ovo što se događa uz Savu što se događa uz Dravu je nešto što naprosto se mora spriječiti. I kad bi se provezli uz korito Save pa kad bi vidjeli koliko ima drvenih iskopa, vaš kolega to jako dobro zna jer je već dugo u ovom poslu i kad je bila ekspanzija '90.-tih godina i cestogradnje i stanogradnje onda su vjerujte mi specijalci lovili ove koji ilegalno kopaju šljunak preko noći. Ujutro samo nađete rupu, nema ni strojeva, nema ni ničega i to je živa istina. Ja sam rekao da je postojeći zakon nešto riješio, ali ako budućim zakonom ne riješimo postojeće stanje i ne riješimo ove probleme opet nećemo imat ništa, iz razloga što u ovom trenutku imate nekoliko tisuća eksploatacijskih polja, bez obzira da li je to šljunak, da li je to kamen, da li je to glina. Isto tako, čeka nas još jedan veliki val cestogradnje u Dalmaciji, jasno se treba definirati oni iskopi za vrijeme cestogradnje. Ako ćemo gledati, ja ću se držati onog zakona gdje sam ja doma, Zakona o PDV-u onda se taj iskop mora stavit na deponij i on mora jasno imati svoj porezni status, a onda ima i ostale statuse. I kad bi se toga držali i kad bi to regulirali u Zakonu o rudarstvu onda ne bi imali problema, a vi prilikom raznoraznih iskopa ako ništa drugo imate humus koji opet netko koristi za gradske površine. Nema onoga što se iz majčice zemlje iskopa, a da netko to nešto ne može korisno iskoristiti i u zakonu se to treba regulirat. Dakle, ja sam u tom kontekstu govorio. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Da li zamjenica ministra želi repliku? Ne. Hvala lijepa. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Ante Babić. Izvolite. **Babić, Ante (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa u jednom trenutku u svom izlaganju zamjenica ministra je rekla da je svaki interes legitiman. Mislim da je to bila greška, možda vam je izletilo, ali nije svaki interes legitiman pa ni u ovom poslu. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Nema odgovora na repliku. Završili smo listu prijavljenih za raspravu i za replike. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Zaključujem raspravu. **Leko,